Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 25. sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: mag. Bojana Muršič, Tina Heferle od 12.30 do 15. ure, Ferenc Horváth do 14. ure, mag. Branislav Rajić, Jerca Korče, Edvard Paulič od 12. do 14. Na sejo sem vabil predsednika Vlade, ministrice in ministre ter vršilko dolžnosti generalne sekretarke Vlade k 1. točki dnevnega reda, predstavnika Sindikata delavcev migrantov Slovenije kot predstavnika predlagatelja v imenu 5 tisoč volivk in volivcev k 9. točki dnevnega reda, predsednika Državnega sveta k F11. in 30. točki dnevnega reda, predstavnika Sodnega sveta k 34. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 25. redne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 10. septembra 2021, s sklicem seje.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

da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja obravnava po skrajšanem postopku. Na podlagi desetega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora je skupina 43. poslank in poslancev s prvo podpisanim dr. Matejem T. Vatovcem zahtevala, da Državni zbor odloči o navedeni odločitvi Kolegija. Besedo dajem predstavniku vlagatelja zahteve dr. Mateju T. Vatovcu za predstavitev stališča. hvala, predsednik. Koalicijske poslanke skupine in poslanca narodnih skupnosti so v proceduro vložili novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero se predlaga korenita sprememba sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov. Želijo bistveno večji vpliv politike v šolah in vrtcih. To je ključna rešitev. Navkljub temu da po veliki spremembi, ki bi imela tudi resne posledice v javnem šolskem sistemu, ni bilo nikakršne predhodne razprave, je Kolegij 10. septembra sprejel skrajšan postopek za ta zakon. V opoziciji temu ostro nasprotujemo, zato smo na podlagi 21. člena Poslovnika zahtevali, da o postopku, po katerem se naj ta zakon sprejema, odloča Državni zbor v celoti. Novela ZOFVI ne prinaša nič drugega kot politizacijo javnega izobraževalnega sistema. Predlog namreč predvideva, da bi se število predstavnikov ustanoviteljev v svetu zavoda dvignilo s 3 na 5 in posledično zmanjšalo predstavnike zaposlenih za 2. S povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja na 5 od skupno 11 članov se močno odpirajo vrata odločilnemu vplivu politikov na delovanje šol in vrtcev in predvsem se odpirajo vrata za politično nastavljanje ravnateljev. Če bo takšna sprememba sprejeta, bo v končni fazi pomenila, da bodo morali imeti kandidati za ravnatelje bodisi člansko izkaznico kakšne politične stranke ali pa biti simpatizerji kakšne občinske liste ali pa bodo morali biti odvisni od te iste od te iste politike. Sistem, ki ga poznamo danes, torej sestava, ki predstavlja 5 predstavnikov zaposlenih, 3 predstavnike občine in 3 predstavnike staršev, se je v 25 letih, odkar je bil ta ZOFVI sprejet, izkazal za ustreznega. Še več, sveti zavodov delujejo neodvisno od vsakokratne oblasti, odločujočo besedo pa imajo na koncu strokovni delavci, kolektiv v sistemu vzgoje in izobraževanja. To je seveda smiselno, sploh kadar gre za tako pomembno odločitev, kot je recimo odločitev, kdo bo vodil vzgojno-izobraževalni zavod. Vzgojitelji, učitelji, pedagoški delavci lahko najbolje ocenijo, kateri od kandidatov za ravnatelja oziroma ravnateljico ima ustrezne strokovne sposobnosti, znanje in tudi druge socialne lastnosti za uspešno vodenje kolektiva in celotne šole oziroma vrtca. Zmanjšanje vpliva teh delavcev je torej nezaupnica predvsem strokovnim delavcem v javnem izobraževalnem sistemu, ki ni niti podkrepljena niti argumentirana. Nasprotno, glede na kakovost našega javnega izobraževalnega sistema, ki se umešča v zgornjo četrtino najboljših v Evropi, je vodenje javnih šol in vrtcev uspešno. Vsakršen poseg bi torej moral biti najmanj strokovno utemeljen in podvržen neki širši strokovni in tudi javni razpravi. Zamenjava strokovnih meril s politično ustreznostjo bo nedvomno poslabšala kvaliteto javnega izobraževalnega sistema. Spremembe, ki jih predlaga koalicija, bi tako na široko odprle vrata političnemu kadrovanju in političnim pritiskom na vodenje izobraževalnih ustanov, kar je za nas nesprejemljivo in tudi nedopustno. Srčno upam, da boste ob današnjem ponovnem odločanju o postopku omogočili vsaj širšo javno razpravo in preprečili, da bi se po skrajšanem postopku, na hitro obravnaval tako korenit in bistven poseg v javni izobraževalni sistem. Hvala lepa. O tej zahtevi ni razprave in obrazložitve glasu. Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se obravnava po skrajšanem postopku. Če sklep ne bo sprejet, bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku. Glasujemo.

ta trenutek. Smo pri vprašanjih poslank in poslancev in prosim in predlagam, da nadaljujemo s to točko, to je 1. točko dnevnega reda, da nadaljujemo s vprašanji v skladu s poslovnikom. zvezi s to točko dnevnega reda sem v poslovniškem roku prejel pisne prijave 37 poslanskih vprašanj. Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora. Na prva tri vprašanja poslancev opozicije ter na vprašanja poslancev vladajoče koalicije bo odgovoril predsednik Vlade. Vsak poslanec oziroma poslanka ima za postavitev vprašanja na voljo tri minute, predsednik Vlade, ministrice in ministri odgovorijo na vprašanje v največ petih minutah.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 V primeru, da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu morajo predsednik Vlade, ministrica ali minister v 30 dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje, na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru.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 Gospod Janša, jaz vam čestitam, da ste danes končno zbrali dovolj poguma, da se soočite z Državnim zborom. Do zdaj ste se namreč uspešno izmikali našim vprašanjem. Dvakrat ste se izognili Komisiji za nadzor javnih financ, ki smo jo predlagali v LMŠ. Očitno se izogibate tudi parlamentarne komisije, ki preiskuje covid ukrepe, ki jo vodim in jo je tudi predlagala LMŠ. Do danes niste uspeli dvigniti vabila na zaslišanje te komisije. Saj veste, katero vabilo. Vam ga pošiljamo serijsko in vi ga serijsko zavračate. Tisto za ta petek ob 8.30. Mogoče se zaradi tega soočenja in vseh očitkov danes počutite neugodno, ampak odgovornost za to pripišite izključno samemu sebi in svojemu ravnanju. Vaš vztrajen molk, vaše izogibanje neugodnim vprašanjem, vaša ignoranca do Državnega zbora in njegove ustavne funkcije, vse to nas je pravzaprav prisililo, da nastopimo ostro, vztrajno, brezkompromisno in vas vsaj danes soočimo z vsaj enim vprašanjem. Poslanci, predvsem pa javnost, si to zagotovo zaslužimo. To je naša pravica, ustavna pravica, in vaša ustavna dolžnost. Sicer sem prepričan, da danes ne bomo dobili odgovorov − vas namreč že dobro poznamo − ker je takšen pač vaš način dela. Ker je danes premalo časa. Imeli ste priložnost, pa ste jo izpustili. Zato vas danes sprašujem le o moralnosti početja brez zahtevanih podrobnosti, ki jih bodo zagotovo preiskovali in pojasnjevali tudi drugi. Ne bom šel dolgo v preteklost, dovolj bo pet let, in vam povedal, zakaj ste zadnji, ki nam lahko pridiga o prvorazrednosti, o tajkunih z jahtami in vilami. Ne bom vam očital elitizma, to je stvar osebne percepcije in osebnih zmožnosti, čeprav ne morete biti zagovornik drugorazrednih, hkrati pa živeti življenje elite. Seveda boste rekli, da lahko vsak v svojem času počne, kar želi in s komer želi. Mar ne? Ampak ko ste javni politični funkcionar, pač niste več kdorkoli. Tako kot ni šlo za slučajnost ali naključje v vašem večkratnem srečevanju in druženju na eksotičnih otokih in na luksuznih jahtah na Jadranskem morju, niste slučajno ali naključno trikrat postali predsednik vlade to je najvišji odgovorni nosilec politične izvršne veje oblasti. Imate pooblastila in moč in tega se, upam, zavedate. Zato javnost zahteva odgovore. Ali ste na kakršenkoli način katerikoli poslovni družbi omogočili sklepanje poslov z državo? Ali ste naredili karkoli, da se vaše zasebno druženje z lobisti, tajkuni in poslovneži ne bi odrazilo v potencialni korupciji oziroma klientelizmu? Ali je to, kar ste počeli in kar je bilo dokumentiranopo vašem mnenju kakorkoli moralno ali etično sporno? Ali je to, kar počnete, pošteno? Hvala lepa za besedo. Najprej kar se tiče komisij. Po pravilih, ki veljajo, po zakonu in po poslovniku tega državnega zbora je udeležba na preiskovalnih komisijah, če si vabljen, potrebna in jaz s tem nimam nobenih težav. Bil sem že velikokrat, mislim da največkrat od vas vseh na pogovoru z raznoraznimi preiskovalnimi komisijami, ki se jih je kdo spomnil. In tega se nikoli nisem izogibal. Tudi vabilo za petek sem prejel in delam na tem, da bi lahko prišel. Je pa moj koledar poln. Jaz imam v enem tednu več evropskih in mednarodnih obveznosti kot jih je imel vaš predsednik vlade v celem letu. Tukaj je treba izbirati tudi prioritete in obstajajo v tej državi tudi telefoni in se da tudi zmeniti za kakšen termin, kar se tiče preiskovalnih komisij. Kar se tiče ostalih delovnih teles, recimo Komisije za nadzor javnih financ, jaz sem bil doslej izvoljen v vse sestave tega državnega zbora, tudi prve demokratične izvoljene skupščine. Ne spomnim se, da bi predsedniki vlad hodili na seje delovnih teles. Bil sem tudi član Komisije za nadzor javnih financ, ko smo bili v opoziciji. Vabili smo včasih tudi predsednike vlad. Ne spomnim se, da bi kdo prišel. Nikoli. Torej ne delati sage iz nečesa, kar pač enostavno ne drži. Na seje delovnih teles hodijo

o tem vprašanju. Glejte, niste vi tisti, ki vam bom jaz odgovarjal, s kom se lahko zasebno družim ali pa bom poročal koga srečam. Na konkretno vprašanje, ki ste ga postavili, je pa odgovor ne. Gospodi, ki so bili včasih spoštovani gospodarstveniki, sedaj pa, ko ste jih objavili na sliki z menoj, so pa naenkrat za vas postali tajkuni, z mano niso nikoli sklepali nobenih poslov. Če poznate kakšnega, ga povejte in potem nadaljujmo razpravo. Tudi na jahtah sem jaz v svojem življenju preživel mogoče vse skupaj 10 ur. Na različnih. Mislim, da sem bil pol ure na neki jadrnici celo z gospodom Kučanom. Pa to ni bilo neko lobiranje. In vse te slike, ki jih objavljate, to so iz časov, ko si mogoče tudi jaz lahko privoščim kakšen dopust, ko smo v opoziciji. Ko smo v vladi, teh dni praktično ni. In ko smo mi v opoziciji, prvič, pri nas nihče ne lobira. Pri meni ne lobirajo zato, ker vedo, da jaz nisem tarča za to. Drugič pa zaradi tega, ker vsi vaši mediji vedno, ko smo mi v opoziciji, pišejo, da SDS nikoli več ne bo v vladi, Janez Janša nikoli več ne bo vodil vlade. Zakaj bi potem lobirali pri nekom,

Pričakovano. Preveril sem, gospod Janša, niste prevzeli vabila. Tistega, ki sem vam ga vročil, zakonsko ne zadostujemo, po Zakonu o kazenskem postopku. Drugače pa, vabila, ki smo vam ga poslali iz preiskovalne komisije, niste dvignili. Še vedno se vrača. In vse kar zmorete, je pravzaprav izogibanje, blatenje, prenašanje odgovornosti, zamegljevanje, odvračanje pozornosti, prazno moraliziranje. Ne z moje strani, direktna vprašanja sem vam poslal. pravzaprav vnaša razdor med ljudi, zato spremljamo tudi zmerjanje s prostitutkami, ki ga sodišče tudi označi za nedovoljenega in nezakonitega. Si vi lahko predstavljate, kako velika in odmevna bi bila tovrstna politična afera, če bi se zgodila v Nemčiji ali v Avstriji? Zagotovo bi bile posledice. Pri nas pa nočete niti podajati odgovorov. Zato ni čudno, da nekateri poznavalci politične scene v Sloveniji to vaše delovanje označujejo kot najbolj nemoralno dejanje domače politike doslej, ker gre za zdravstvo, gre za denar za bolnike, za otroke, za starejše. Ker gre v prvi vrsti za sprenevedanje. Pozicija, opozicija, moč imate, te ne morete zanikati. Za zasluge in poplačilo zaslug, med javnim in zasebnim. Popolnoma nepomembno je, če gre, tako trdite, za sprego levih, desnih ali pa sredinskih politik preteklosti ali sedanjosti. Vsi bi morali odgovarjati, vsi, ki so izvajali tovrstno politiko. Povejte kaj o tematiki, aktualni ali pa pretekli, poznate vi osebno, kdo je kršil te zakone, kdo je lobiral nezakonito? Pokažite, pa bomo preganjali vse, ampak ne se izogibati, pa ne se sprenevedati. Konec koncev, avgusta 2016 ste bili na tej jahti, z dvema poslovnežema in tega stika niste prijavili KPK. Torej ste se KPK zlagali. Kaj ste torej dobili za to deseturno uživanje na tej jahti? Kaj ste vi imeli od tega? lepa. Predsednik Vlade, lahko dopolnite odgovor. JANŠA:**Žalostno je, da smo prišli v situacijo, ko imamo opozicijo, ki je vse, kar zmore, utripanje na nekih starih slikah. V Sloveniji se marsikaj dogaja in mislim, da bodo naslednje leto zelo pomembne volitve, in bi bil čas, da začnemo tekmovati s programi, koncepti, s tem, kako se bo sodelovalo, da bo Slovenija napredovala hitreje. Ker smo v tem času, ko se vi ukvarjate s starimi slikami, ustvarili realno podlago za to. Ne vem, če ste v tej ihti opazili današnji podatek državnega zavoda za statistiko – v lanskem letu se je povprečna plača v Sloveniji povečala za 5,4 %. Že v prvem letu mandata te vlade so se pokojnine povečale za 7,7 %. Imamo rekordno nizko brezposelnost po letu 2008. Gospodarska rast, ki je bila napovedana prejšnji teden, je za 2 % višja, kot je bil padec v lanskem letu. Se pravi, imamo neko realno podlago za povečevanje blaginje in glede na to, da živimo v parlamentarni demokraciji, mislim, da bi se spodobilo v tem času, da začnemo tekmovati v tem, kdo bo te priložnosti, ki so bile ustvarjene, v prihodnosti bolje izkoristil. Ne pa, da zapravljamo čas z mlatenjem prazne slame in brcanjem prazne konzerve, iz česar ne bo nič. Če bi vi imeli kakršenkoli dokaz, da je bilo tukaj kaj narobe, bi tega že zdavnaj privlekli na dan. Poleg tega pa, glejte, če ste tako proti korupciji v zdravstvu, koalicija je vložila zakon o drugačnem načinu javnih naročil, ki bo že sistemsko onemogočil kakršnekoli podobne očitke, ki jih vi izrekate in pričakujemo,

Zakon, ki ste ga omenjali, ne bo tega preprečil, ampak bo to omogočil. Ampak to je že neka druga zgodba. Zamegljevanje, to je vse, kar smo danes slišali. Sama megla in razpihovanje megle. Poleg vseh selektivnih statistik, ki jih izbirate zelo sebi v korist, pa bi povedali, da imamo tudi veliko teh zdravstvenih tajkunov, ki so jahte kupili z javnim denarjem oziroma sodelovanjem z državo. Tukaj niste vi osebno podpisovali pogodb, tega vam nihče ne očita, ampak omogočili, da nekdo pride do tega. Nismo dobili odgovorov, niti enega, niti na eno vprašanje niste odgovorili, očitki pa so hudi. V tem se verjetno strinjava, da so to hudi očitki. In obstaja utemeljen sum, da je šlo v primeru vašega zamolčanega druženja z lobisti, poslovneži in zdravstvenimi tajkuni vsaj za politično odgovornost. se bo Državni zbor odpovedal svoji ustavni pravici po odgovorih, je pravzaprav vaša odločitev, spoštovani kolegice in kolegi. Zato predlagam, da o vlogi predsednika Vlade in njegovih odgovorih odpremo razpravo in dobimo končno odgovore. To nam omogoča poslovnik, in to je naša dolžnost, ustavna dolžnost, da javnosti ali popolnoma razblinimo vse sume ali jih pa potrdimo in se končno v tej državi lahko zgodi, da nekdo pa prevzame odgovornost za nečednosti, ki se dogajajo.

Hvala lepa, spoštovani predsednik za besedo.Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci! Predsednik Vlade Janez Janša! Pred nekaj trenutku ste izrekli besede, da opozicija ne zna delati drugega kot odpirati tem iz preteklosti. Predsednik Vlade, to ne drži. Pred vami je nov predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki ga je pred dnevi vložila celotna demokratična opozicija. Zagotovo je pred vami zanimiv izziv, ali boste ta predlog, ki je, jaz mislim, dober in nujno potreben za celotno državo, bili sposobni v koaliciji podpreti ali ne. Spoštovane kolegice in kolegi, mladi v Sloveniji se soočajo s hudo stanovanjsko revščino. Lahko bi rekli, da v Sloveniji vlada stanovanjska kriza. Na tisoče mladih družin tako nižjega kot tudi srednjega razreda si ne more urediti stanovanjskega problema, kaj šele zagotoviti primernega stanovanja, ki bi ga lahko trajno koristili. Najemnine predvsem v Ljubljani, pa tudi v drugih mestih so v nebo vpijoče, rastejo, iz dneva v dan so višje. Da ne govorim o možnosti nakupa stanovanj. Stanovanje si dejansko lahko privošči le elita, tisti, ki dajo lahko štiri in več tisoč evrov na kvadratni meter za nakup novega stanovanja. Ta situacija se je pokazala še toliko bolj grozljiva v času te zdravstvene krize, zato je nujno, da se na tem področju nekaj naredi. Kot sem povedal, smo Socialni demokrati vložili v proceduro zakon po zgledu Dunaja. Kot veste, je na Dunaju ta stanovanjska problematika zgledno urejena. Tam mesto vodijo že dolga leta Socialni demokrati. Zakon bi omogočil v naslednjih šestih letih izgradnjo deset tisoč najemnih stanovanj. Višini najemnine bi bila nekje 350 evrov za 65 kvadratnih metrov v Ljubljani. V ta namen bi namenili milijardo 300 evrov v teh šestih letih, večina sredstev bi temeljila na povratnih sredstvih in na poroštvih, nekaj pa bi bilo tudi nepovratnih sredstev. Spoštovani predsednik Vlade, sprašujem vas: Ali ste pripravljeni tovrstno zakonsko rešitev podpreti? Jaz mislim, da predvsem mladi pričakujejo neke konkretne rešitve s strani Vlade. Niso dovolj zgolj bombončki in obljube na nivoju nekih deklarativnih stališč, kako je treba skrbeti za mlade. To vprašanje moramo rešiti skupaj kot družba, ne se deliti na opozicijo, koalicijo. To je vprašanje, ki ga je treba rešiti. rešiti. Z Jazbinškovim zakonom v času vaše Demosove vlade se je celoten javni fond stanovanj razprodal, privatiziral. Žal je od takrat naprej vse skupaj prepuščeno trgu,

v takratni skupščini in na podlagi tega amandmaja, ki je bil potem sprejet, ni pa ga predlagala Demosova vlada, je dejansko mislim da 150 tisoč stanovanj v Sloveniji bilo v glavnem podarjeno tistim, ki so v njem živeli. Kdo pa je prišel do stanovanja v prejšnjem režimu, pa verjetno ni treba razlagati, in na kakšen način in kdo je prišel do boljših stanovanj. Potem so si nekateri tovariši hišo v Murglah kupili za 35 tisoč mark. Toliko o zgodovini. Če bi bil pa Jazbinškov zakon, ki ga je Demosova vlada sprejela, sprejet v prvotni obliki, bi takrat nastal ogromen fond za izgradnjo stanovanj, iz katerega bi še vedno lahko gradili stanovanja. Zdaj toliko za zgodovinsko korektnost. Kar se pa tiče pa obljub, kako bomo zgradili 10 tisoč stanovanj v prihodnosti, pa bi spoštovanega kolega poslanca spomnil na to, da to obljubo vedno slišimo pred volitvami od stranke, ki jo predstavlja. Recimo 11. avgusta 2008 je njegova stranka objavila predvolilni manifest, kjer so rekli, da Socialni demokrati bomo najprej poskrbeli za pospešeno gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj v javni lasti, bivalnih enot in tako naprej. Pa vam povem, koliko teh stanovanj ste zgradili, pa ste bili od leta 2008 do leta 2020, z izjemo enega leta, vseskozi v vladi. za tista prva leta, ko je bila gospodarsko-finančna kriza, je razumljivo, da se ni moglo veliko vlagati, to je pač druga tema, bom povedal za zadnjih pet let. Leta 2015 132 stanovanj, leta 2016 nobenega, leta 2017 102, leta 2018 73 in 2019 33. 340 v petih vladavine Socialnih demokratov. Za naslednjih pet let bo Stanovanjski sklad

Se pravi, več kot 10-krat več, kot ste jih vi zgradili v zadnjih petih letih. Poleg tega smo dvignili povprečnine slovenskim občinam, se pravi lahko tudi občinski in mestni stanovanjski skladi vlagajo. Oni bodo v naslednjih petih letih temu dodali še več kot tisoč 500 stanovanj iz teh sredstev. Se pravi, iz projektov, ki so že v teku, iz sredstev, ki so načrtovana in v veliki meri zagotovljena, deloma desetine milijonov tudi iz načrta za okrevanje in odpornost, bo v prihodnjih letih dejansko zgrajenih več kot pet tisoč stanovanj. In to niso samo obljube, ker si to že dogaja. Jaz mislim, da bo samo v letošnjem letu zgrajenih več javnih najemnih stanovanj, kot jih je bilo v prejšnjih petih letih. Je pa v dosedanjem načrtovanju poleg tega, da se je veliko govorilo in zelo malo naredilo, tudi napaka v tem, da so se stanovanja v glavnem gradila v centru. Na ta način se je povečevala centralizacija, praznilo se je podeželje, ker pač mladi šolani ljudje gredo tja, kjer so pač pogoji za življenje. Namesto da bi sledili deklarativni politiki enakomernega razvoja, smo jo centralizirali. Poleg tega je pa stanovanje v Ljubljani še enkrat dražje recimo kot v Mozirju ali pa v Murski Soboti in tako naprej. Tako da me veseli, da se zdaj situacija popravlja. Lahko vam naštejem po občinah, kje se zdaj gradijo stanovanja in na srečo se ne gradijo samo v Ljubljani. Hvala lepa. Mag. Koprivc, imate besedo za zahtevo za dopolnitev odgovora. **MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD):** Hvala lepa, predsednik, za besedo. Poglejte, predsednik vlade, zdelo se mi je, da boste na ta način odgovorili. Sem pa vendarle imel kanček upanja, da boste vendarle glede na to, da smo korektno pristopili in neko konkretno vprašanje postavili, da se boste vendarle na nek način spomnili vseh tistih mladih, ki tudi danes gledajo to najino soočenje prek televizijskih zaslonov in si želijo nekih konkretnih rešitev, Vi pa se vračate v preteklost, enako kot ste prej očitali mojemu kolegu iz opozicije, dejansko počnete to točno vi. Vračate se v preteklost, govorite, kaj vse ni bilo narejeno. Veste kaj, perverzno se mi zdi na nek način, 30 let ste v tej politiki, 30 let in boste meni, ki sem 3 leta poslanec, očitali, kaj ni bilo narejenega, s tem da sem jaz uvodoma povedal, da je pomembno, da se celotni politični razred dogovori, kaj je prioriteta. Stanovanjska politika, oprostite, na žalost tudi v časih vaših vlad, ko ste jih vi vodili ali pa ko ste bili del vlade, ni bila prioriteta. Dajmo stopiti skupaj in od vas bi želel slišati, da boste v teh nekaj mesecih, ko boste še na oblasti − žal ni v naših rokah, kdaj bodo volitve, če bi bilo, bi volitve že bile − povedali, da boste nekaj konkretnega naredili, da boste ta naš predlog, ki je narejen po dunajskem zgledu, podprli in da bomo s tem odprli vrata poleg tistih stanovanj, ki se gradijo, in vemo, da se gradijo, dali možnost še za dodatno izgradnjo 10 tisoč novih stanovanj. Ampak žal očitno to za vas ni prioriteta. Žal bo ta zgodovina 30-letnih napadov, teorij zarot, žaljenj, cinizma in tako naprej trajala še nekaj mesecev, dokler boste na oblasti. Je pa to največja škoda za Slovenijo. In zaradi tega je v slovenski družbi stanje duha tako, kot je. Mislim, da je na najnižji točki od leta 1990 dalje. Hvala lepa.

Kar se tiče pa projektov, ki so v teku, in to niso obljube, ki se pozabijo en dan po volitvah, so pa naslednji: Novo Brdo Ljubljana, skoraj 500 stanovanj;

Nakupi po javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj, ki so v teku: Slovenj Gradec, 87; Lenart, 10; Kočevje, 76. Mozirje, 24; Radenci, 10. Slovenska Bistrica, 31; Gornja Radgona, 10; Pesnica, 24; Mežica, 19; Črnomelj, 30 stanovanj. Potem gre še za financiranje pri zagotavljanju javnih najemnih stanovanj:

Ravne na Koroškem 22. Delno se to pokriva z lastnimi projekti, delno gre za dodatne enote. Glede na to, da je, kot že rečeno, vlada povečala oziroma smo skupaj s proračunom za letos povečali tudi povprečnine občinam, v tem trenutku samo iz ljubljanskega stanovanjskega sklada v gradnji 1044 stanovanj in še mnogo po drugih slovenskih občinah, kjer so ta sredstva namenili tudi za izgradnjo stanovanj. Govorimo o obdobju od letošnjega leta do leta 2026. Se pravi, končno lahko tudi ta cilj 10 tisoč stanovanj v naslednjih desetih letih dosežemo. Samo denar bo treba namenjati za stanovanja, tako kot obljubljamo pred volitvami, in ne za Metelkovo 6, kot delamo potem po volitvah. Hvala lepa. Imate besedo za postopkovni predlog mag. Koprivc. **MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD):** Hvala lepa, predsednik. Poglejte, ta cinizem je res višek. To, kar ste na koncu zdaj spet skušali zanetiti vojno z nevladnimi organizacijami, to je nesprejemljivo in nedopustno in nikakršne zveze nima s stanovanjsko politiko. To je zavržno, kar počenjate. Bi pa želel izpostaviti, gospod predsednik, da zavajate, zavajate javnost. Zdaj ste tri minute brali seznam stanovanj, ki se bodo zgradila, ki nimajo zveze z neprofitnim najemom. Zgolj na koncu ste omenili nekaj stanovanj, ki so namenjena neprofitnemu najemu, ostala stanovanja so tržna. In to nima zveze s samim neprofitnim najemom oziroma z zakonom, ki smo ga mi predlagali. Mi želimo povečati fond neprofitnih najemnih stanovanj, ki je v Sloveniji eden izmed najnižjih v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. In v to bi bilo treba vlagati. Na koncu pa se vam zahvaljujem, da ste pohvalili ljubljanski stanovanjski sklad. Res je, Ljubljana je na tem področju naredila ogromno in brez javnega stanovanjskega sklada MOL bi bila situacija v Ljubljani še hujša. Ampak na srečo so tako samoiniciativni, da uspejo zadeve kljub mačehovskem odnosu države kolikor toliko dobro peljati. Je pa tudi res, da s tem, ko se je omogočilo nekoliko večje zadolževanje, se je naredila stanovanjskim skladom usluga. In tega ne zanikamo. Mi želimo zgolj nadgradnjo. Mi želimo, da se zagotovijo dodatna sredstva in sistemske podlage, da bi se lahko začelo graditi, graditi, obširnejši stanovanjski fond za neprofitni najem. To smo skupaj s strokovnjaki s tem zakonom naredili po zgledu Dunaja. In vi, predsednik Vlade, mi niste z besedo odgovorili, ali ste pripravljeni podpreti tovrstne rešitve, ni potrebno ta zakon, tovrstne rešitve., Ampak zadeve obračate na drugo stran, kot vi znate, in manipulirate. Zato bi jaz prosil, spoštovani predsednik, da daste na glasovanje moj proceduralni sklep, da bi vendarle Državni zbor razpravljal o tej zelo pomembni tematiki. Morda pa uspemo, sicer upanja je zelo malo, ampak upanje umre zadnje, pa vendarle kakšnega predstavnika koalicije iz Janševe stranke ali pa iz stranke njegovih satelitov prepričati, da je vendarle vlaganje v stanovanjsko gradnjo pomembno in da mladi morajo biti prioriteta, ne zgodbe iz preteklosti, ne junaške zgodbe in tako naprej, o katerih stranka SDS ves čas govori, ampak prihodnost. In prihodnost temelji na mladih. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo v okviru glasovanj. Naslednji bo poslansko vprašanje predsedniku Vlade postavil Luka Mesec. Hvala lepa. Lep pozdrav! Spoštovani gospod Janša! Jaz vam ne bom moralno pridigal, ker ni moje mesto presojati o tem, s kom se vi družite v zasebnem času in s kom ne. Vendar pa opozarjam, da glede na to, da ste že 20 let praktično na vodilnih funkcijah v tej državi, večino tega časa ste bili bodisi vodja opozicije bodisi predsednik vlade, ste dolžni javnosti nekaj pojasnil o vaših stikih z dvema lobistoma in dobaviteljema v zdravstvu, Božom Dimnikom in Andrejem Marčičem, ki sta v tem istem času, v teh 20 letih skupaj obrnila za okoli 300 milijonov evrov poslov s slovenskim zdravstvom, s slovensko državo. To pa ste dolžni pojasniti, kaj ste se tam dogovarjali in ali je imelo to kakršenkoli vpliv na vašo politiko in na akcije, ki jih je izvajala vaša stranka. stranka. Pravite da niste prijavljali teh stikov protikorupcijski komisiji, ker so bila naključna. Ampak teh naključij je bilo malo preveč. Naključje na Novi Zelandiji, pa naključje na Mauritiusu, pa naključje pri vas na vikendu, pa naključje na jahti, kje vam je očitno po enem krogu postalo tako dolgčas, da ste se usedli na kavč in začeli gledati teletekst. Teh naključij je bilo malo preveč, da bi kdo verjel vanje. Drugič, ko presojamo o kakšni stvari, o programu stranke, o delovanju, se je treba vedno vprašati, kaj je tam in česa ni. Jaz o vašem delovanju, odkar sem tukaj, sem videl ogromno nekih lamentacij o korupciji v zdravstvu, rohnenja nad tem, kako odtekajo stotine milijonov evrov preko dobaviteljskih mrež iz tega zdravstva. Zanimivo pa je, da nisem s strani vaše stranke slišal niti enkrat imen Marčič ali Dimnik. Niti enkrat. Pri tem, da sta ta dva človeka ena od glavnih dobaviteljev v slovenskem zdravstvu in da sta tudi onadva tista, ki sta si kupila, kar sta si kupila, vsaj deloma verjetno z denarjem, ki je pritekel iz slovenskega zdravstva. Zato me zanima, gospoda Janša: Ali lahko z gotovostjo trdite, da vaša srečanja s tem dvema človekoma niso imela nikakršnega vpliva na politiko SDS? SDS? Če tako malo od daleč pogledam, začenjam dvomiti, če sem malo ciničen, v tisto vašo zgodbo o stricu iz ozadja Janezu Zemljariču, ki prek svojih dobaviteljskih mrež vleče milijone iz slovenskega zdravstva. Ne rečem, najbrž je tudi kaj na tem. Ampak malo me spominja na tisto šalo o kako oropati trgovino na desni strani ulice, tako da zakričiš, da nekdo ropa na levi strani in vsi pogledajo tja, zato da nihče ne bi videl, da sta na drugi strani Dimnik in Marčič. Tako da me zanima, gospod Janša:

Kar se tiče verjetja v naključja ali pa v Marxa, ima vsak svoje prepričanje. Sedaj lahko vsak svoje verjame o tem se lahko v svobodni državi pogovarjamo. Ko pa gre za neke težke obtožbe, pa je verjetno dobro dostaviti kakšen dokaz.Še posebej, če imamo na razpolago program, ki kaže, koliko je kakšno podjetje v kakšnem času poslovalo z državo in koliko je zaslužilo. In imena, ki jih omenjate, so bistveno več služila v poslih z državo v času levih vlad, tudi v času, ko ste bili vi v vladi. v vladi. To so pa dejstva. Kar se tiče korupcije, verjetno vam je gospod Kordeš na sestanku dal kak nasvet v zvezi s tem, ampak, jaz na to ne bi dal veliko. Ko že rečeno, v proceduri je zakon, kar se tiče nabav v zdravstvu. Preiskovalna komisija glede korupcije v zdravstvu, ki jo je vodila naša poslanska kolegica Jelka Godec, je odkrila neposredno zelo veliko ljudi s prsti v marmeladi, posredovala je te dokaze tožilstvu in nič se ni zgodilo. Nič se ni zgodilo. Mogoče bi tudi kdo od teh gospodov kje ven padel, če bi pristojni organi začeli preiskovati, ampak se ni nič zgodilo. Če poznate kakšnega tajkuna z jahto, ne samo tajkuna, kot pravite ali pa kogarkoli, ki posluje v zdravstvu in je član SDS, mi ga pokažite. Če pa poznate kakšnega člana ali pa kakšnega podpornika Slovenske demokratske stranke, ki posluje v zdravstvu in ima jahto, mi ga pa še posebej pokažite. Nenavadno je, da lobirajo pri nas, mi jim zagotavljamo posle, potem so pa v SD, v LMŠ, v LDS, v Zaresu. Res neverjetno! Ali ni bil gospod Miklavčič celo minister za zdravstvo? Ali ni bil gospod Miklavčič zelo minister za zdravstvo v levi vladi? Kakor vem, je on najboljši prijatelj gospoda Dimnika, ne jaz. sem gospoda Dimnika velikokrat srečal v življenju. On je bil poleg tega, kot pravite, da se ukvarja s temi stvarmi, v Svetovnem slovenskem kongresu v času osamosvajanja in je pomagal pri pridobivanju mednarodnega priznanja. V času našega prvega mandata je bil predsednik Društva hrvaško-slovenskega prijateljstva, kjer smo tudi na nekaterih mejnih stvareh sodelovali. Tako da jaz sem njega velikokrat srečal, samo nikoli se nisva pogovarjala pa sklepala kupčij v zvezi z zdravstvom. ljudje imajo v svojem življenju več vlog. In zelo zanimivo, da doslej ni bilo o teh ljudeh nič slabega rečeno. Zdaj so se pa objavile neke slike in, evo, zdaj je pa to vse narobe. Mi smo vse narobe. Mi smo kot stranka bili od leta 1990 naprej v vladah manj kot eno tretjino časa. Vse ostalo smo bili v opoziciji. Obstajajo časovna obdobja, kjer se vidi, kdo je sklepal kakšne posle, kdo je kaj podpisal, veliko tega je tudi elektronsko. Vse se da preveriti imate vse možnosti. Delati politiko zaradi, bom rekel, izpraznjenosti lastnih konceptov na nekih aferah, je vse kratkega diha.

Hvala lepa. Kolega Mesec, imate besedo za zahtevo za dopolnitev odgovora. **LUKA MESEC (PS Levica):** Hvala lepa. Najprej hvala za korektnost. Res je, Levice niste omenili kot stranke, kjer bi bili lobisti ali pa dobavitelji v zdravstvu, in to z razlogom, ker jih ni. Niti enega ne boste našli, niti po prijateljskim vezeh. Drugič, kar se tiče Bineta Kordeža, glejte, če bi jaz imel kaj za skrivati, bi se verjetno tudi z njim dobil kje na Mauritiusu, ne pa sredi Ljubljane, vsem na očeh. Poleg tega pa ni odveč pripomniti, da ta človek je bil tajkun v času, ko obstaja kakšna slika vas z njim, zdaj pa tajkun že kakšnih deset let ni več. Vmes so bili sodišča, zapor, sodni postopki. Ima pa kaj zanimivega povedati o tistih časih, to je pa res. Ampak nazaj k dokazom. Moja teza je, da SDS aktivno teh 20 let, kolikor se vi družite s temi lobisti, sabotira ureditev nabavnih cen v zdravstvu. To ni samo moja teza.Marko Noč, on je človek, ki je bil blizu Jelke Godec in vaše stranke, pomagal je tudi pri preiskovalni komisiji, je pred nekaj meseci, ko je bila pod vašo zdajšnjo vlado oblikovana delovna skupina, ki naj bi uredila dobavne cene materiala in opreme v zdravstvu, tako da bi najprej pogledali, koliko kakšna stvar stane v Skandinaviji ali pa v Nemčiji, preden se začne dogovarjati z dobavitelji tukaj, odstopil in v svoje protestno odstopno pismo napisal, da je ugotovil, da je bila ta skupina oblikovana samo zato, da se njegova pobuda za ureditev cen v zdravstvu nevtralizira, ne pa zato, da se uresniči. In to je zgolj indic. Bom šel še bolj nazaj. Andrej Bračun je ukinil poskus sistema enotnih nabav v zdravstvu. Potem afera operacijske mize. Tam je bila bivša žena Boža Dimnika, tista, ki je v materi vseh afer sodelovala. Potem imamo Onkološki inštitut, kjer je dr. Erik Brecelj povedal, da je SDS napadel revizorja dr. Sandija Ogrizka, ki je rekel, da je bilo Marčiču 10-krat do 100-krat vse preplačano, kar je za Onkološki inštitut naredil, zato da je Marčič pogodbo obdržal. In konec koncev je takih zgodb še več in se bodo … / izklop

nabav v zdravstvu, je ravno predlog, ki ga je dal dr. Noč in njegova skupina. Res pa je, da delovna skupina, ki smo jo oblikovali iz teh strokovnjakov, ki so imeli iz iz prakse ideje, kako stvari postavit na noge, in uradnikov Ministrstva za zdravje, ni prišla nikamor, ker na Ministrstvu za zdravje je več ali manj – zdaj aktualni minister trudi in je nekaj novih ljudi pripeljal –v glavnem stara ekipa, ki je bila že pod vsemi ostalimi ministrstvi, in je to blokirala. In dr. Noč je imel prav. Zato tega tega predloga nismo mogli zapeljati v realnem času preko vladne procedure in je šel preko vas poslancev, koalicijske procedure. Natančno isti predlog, o katerem ste vi zdaj govorili, je v zakonu, ki mu pa vi nasprotujete, smo slišali.

Hvala. Nisem dobil zadostnih pojasnil in predlagam, da opravimo resno razpravo o tem. To, kar se je odstrlo s temi slikami, je morda vrh ledene gore, pod katero se skriva ogromna korupcijska afera. Glejte, gospod Janša, bom šel po vrsti o vaši vpletenosti v neurejanje cen v zdravstvu. Prvič, leta 2002 in 2003 je dr. Dušan Keber, takratni minister za zdravstvo, začel postavljati enoten sistem za nabave v zdravstvu. Ko pridete vi na oblast, je ta sistem suspendiran. Suspendiral ga je Andrej Bručan, takratni minister za zdravstvo, češ da je to brez zveze. Od takrat naprej je naše zdravstvo šlo iz afere v afero. Prva zares velika je bila afera operacijske mize. Tisti, ki se spomnite tega, veste, da je bilo naročilo vredno 4 milijone evrov, od tega je bilo kar 2 milijona preplačil. Kdo je bil za to afero? Gospod Dimnik in njegova bivša žena. Onadva sta vodila ta posel. Potem imamo Onkološki inštitut. Marčič je tam baje, tako pravijo nekateri podatki v medijih, preko programske opreme v nekaj letih zaslužil 17 milijonov evrov in pol. Ker zdravniki in drugi uporabniki s sistemom niso bili zadovoljni, ker je bilo vse nefunkcionalno, so najeli zunanjega revizorja dr. Sandija Ogrizka, informatika, ki je javno povedal, da je šel gledat te račune in so bili, kot se temu na Gorenjskem reče, pisani z vilicami, od 10 do 100-krat preplačani. Potem je dr. Erik Brecelj povedal, da je SDS tega revizorja napadel. Revizor je bil odstranjen. Marčič je pogodbo obdržal. Potem žilne opornice, ki jih omenjate. ki jih omenjate. Pri žilnih opornicah je tudi zanimivo, da vi ste napadli podjetje Mark Medical, ki je dobavilo žilne opornice, ampak zdaj je prišlo v javnost, da je bil konkurent tega Mark Medicala nekdo, ki se je potegoval za njegov posel, Medias International, podjetje, ki ga vodi hči Boža Dimnika. Teh stvari je, gospod Janša, enostavno preveč, da bi kdo še lahko verjel v naključja.Glede na to, da je ta sprega dobaviteljev v zdravstvu, ki so dejansko eden izmed največjih problemov slovenskega zdravstva poleg zdravnikov dvoživk, ki jih vi s tako vnemo branite, ali pa dopolnilnega zavarovanja, ki čeprav se ni porabljalo med covid krizo, vi niste želeli opravičiti plačevanja in se je v zavarovalnice steklo okrog 50 milijonov evrov na ta način. Vse to, gospod Janša, so indici, da vaša druženja niso nedolžna in da imajo marsikaj s politiko, ki jo SDS vodi v zdravstvu in ki slovensko zdravstvo drži v stanju, v kakršnem je. Zato predlagam, da se o tem temeljito pogovorimo. Kot pravim, najbrž gledamo vrh ledene gore, pod katerim se skriva korupcijska afera. Spoštovani gospod predsednik Vlade! Sedanja vlada je svoj mandat začela v hudih kriznih razmerah. V Državni zbor je prvi paket pomoči ljudem in gospodarstvu prinesla v 100 urah od prisege. V zahtevnih okoliščinah je pripravila številne interventne zakonske pakete za soočenje s covidom-19. Nova Slovenija je hvaležna, da lahko v okviru te koalicije uresničuje svoj program, predvsem svoj gospodarski program. Hvaležni smo gospodarstvu, torej delodajalcem in delojemalcem, ki skupaj z državo vlagajo izjemne napore za izvajanje gospodarske dejavnosti, zagotavljanje eksistence družinam v zaostrenih razmerah. Učinkovitost vladnih ukrepov potrjujejo številke. Evropska komisija je julija Sloveniji za letos napovedala 5,7-odstotno gospodarsko rast, kar je skoraj 20 % višje od povprečja napovedi za EU. Umar je oceno gospodarske rasti za letos povišal celo na 6,1 %. Slovenija je po kriteriju brezposelnosti med najboljšimi državami v EU in OECD. Upoštevajoč še bonitetne ocene Slovenije, lahko ugotovimo, da je Slovenija v prvi četrtini najuspešnejših držav Evropske unije. Zadovoljstvo, ki ga stanje našega gospodarstva in naše države dajejo kazalniki, je pred dnevi prekinila slaba novica iz Strasbourga. Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da je nekdanja vladna koalicija pod vodstvom gospe Alenke Bratušek kršila pravice razlaščenim vlagateljem v podrejene obveznice in delnice saniranih bank. Razlaščenih je bilo več kot 100 tisoč lastnikov podrejenih obveznic oziroma delnic v skupni vrednosti približno 960 milijonov evrov. Zgodba bančne sanacije torej še zdaleč ni zaključena. Nad davkoplačevalci torej visi Damoklejev meč, težak približno 1 milijardo evrov. Če temu prištejemo še vse zamudne obresti, bi končni znesek lahko narastel približno na višino cene, ki smo jo davkoplačevalci morali plačati za projekt TEŠ6, ki se bliža stečaju. Gospod predsednik vlade, nekatera ravnanja levih vlad torej predstavljajo resno grožnjo za razvoj Slovenije. Če bi teh 960 milijonov evrov namenili za pokojnine, bi lahko, na primer, povprečno pokojnino za eno leto povečali s 720 evrov na 858 evrov in tako dalje. Zanimivo je še nekaj. Praktično isti del političnega spektra, ki nosi odgovornost za oškodovanje 100 tisoč razlaščencev, danes oblikuje koalicijo proti znižanju davčnih bremen državljanom. Če Slovenija ne bo uspela z realizacijo predlagane davčne reforme ter z razbremenitvijo najbolj ustvarjalnega dela naše družbe, ne bomo mogli resno izboljšati našega poslovnega okolja. Spoštovani gospod predsednik Vlade, zanima me: Kako ocenjujete vpliv grožnje izplačila tako visokih odškodnin iz državnega proračuna na razvojni potencial Republike Slovenije? Hvala lepa za vaš

nastop v predlogu za razpravo. In me čudi, zakaj se je sploh ustavil pri naštevanju tega stopnjevanja korupcije. Ker sam vrh tega po njegovi logiki je to, da je on sam pa tudi vsi ostali iz koalicije KUL

Pa da je poslanka Zabretova bila v času te silne afere z operacijskimi mizami bila žena dobavitelja teh operacijskih miz. To je šele korupcija po tej razlagali. se pravi, to so kriteriji po katerih izbirate kandidata za mandatarja. Zdaj to bolj za šalo. To, kar pa sprašuje gospod Horvat, je pa seveda krvavo resna stvar. Slovenija ima v tem času visoko gospodarsko rast, nizko brezposelnost, stabilen mednarodni finančni položaj na finančnih trgih, milijarde nepovratnih sredstev za investicije v okviru Sklada za okrevanje in odpornost in lahko naredimo veliko stvari, ki jih doslej nismo. Lahko poleg digitalne in zelene preobrazbe nadoknadimo veliko vrzeli, ki so se doslej pojavile. So pa tukaj določena tveganja. Eno od teh tveganj je ravno to, da padajo okostnjaki iz omare. Ta sodba Evropskega sodišča glede razlastitve podrejencev seveda ne nalaga direktno državi, da se jim to povrne, jasno pa pravi, da je bila tista odločitev nezakonita, ker ni dopuščala pravnega varstva in da imajo pravico do tega. In seveda vemo, kaj to pomeni. Slej kot prej bodo prišli računi, ali bo prišlo do neke poravnave inbomo plačali pol tega ali pa celo več, in to so velika sredstva. Mi smo prejšnji teden dobili že nakazano na račun prve četrt milijarde evrov nepovratnih sredstev iz evropskega sklada za okrevanje, in to je velik denar. to je velik denar. Samo če bodo podrejenci na podlagi te sodbe dosegli povračilo, potem bo šel praktično ves ta denar, vsa ta vsota bo šla za čas, ko je gospa Bratuškova reševala Slovenijo pred trojko in je namesto tega, da bi si takrat iz Evropskega sklada za reševanje bank denar sposodili po ceni, praktično brez obresti, razlastila podrejence in celoten dolg za sanacijo bank obesila na slovenske davkoplačevalce. Hkrati je pa v ta paket sanacije vključila še dve tajkunski banki, Factor banko in Probanko in smo dejansko dobesedno stotine milijonov evrov dali oziroma še dajemo za to. To je bilo to reševanje Slovenije v tistem času, za katerega zdaj prihajajo računi. Zanimivo, gre za milijardo evrov, slovenski mediji pa na prvi strani novica o stari sliki, ki je bila itak že objavljena takrat, pa so jo zdaj še enkrat odkrili. To je bila prva novica in danes tudi pol tega časa v zvezi s poslanskimi vprašanji porabljenega za to,

tveganje, ki se je pojavilo na mizi in ki nam lahko zaustavlja razvoj. Pa še nekaj je teh okostnjakov. Polno teh odločitev je bilo v časih levih vlad, ko ji mediji ne gledajo pod prste, ko organi pregona nič ne ukrepajo, je vse pod kontrolo, politično pod nadzorom. Ampak enkrat pridejo računi. Tudi zato bo prišel in vlada dela na tem, da se ta tveganja zmanjšajo. Hvala lepa. Spoštovani kolegice in kolegi!Glede na to, da sem dobil zdajle mimogrede še ene par intervencij v zvezi s postavljanjem vprašanj in odgovorov. Seveda tukaj apeliram tudi na predsednika Vlade, danes ni bilo nobene zlorabe pri postavljanju vprašanj. Edino pravilo, ki se ga moramo držati, je, da je poslansko vprašanje kratko in jedrnato. Ta čas, ki ga ima poslanec na voljo, dopušča nekoliko več svobode. To, kar smo danes slišali, je vse v skladu s tem, kar pravimo naša parlamentarna praksa. Tako da jaz predlagam, da smo toliko prizanesljivi eden do drugih, da poslušamo, kaj poslanec postavi kot vprašanje, tudi če ima mogoče uvod, ki gre nekoliko širše od tistega, kar je na koncu zastavljeno. In enako velja za odgovore. Tako da jaz predajam besedo naprej kolegu Horvatu. Imate zahtevo za dopolnitev odgovora. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, gospod predsednik Državnega zbora. Hvala za odgovore, gospod predsednik Vlade. Seveda je lastnina sveta stvar. To imamo zapisano v slovenski ustavi, in to je dejansko povedalo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. V Novi Sloveniji si prizadevamo, da še naprej izdatno in še izdatneje razvijamo Slovenijo. Zagnali smo kar nekaj investicij v vrtčevsko, osnovnošolsko infrastrukturo po desetih letih vakuuma. Ravno tako po desetih letih vakuuma gradimo domove za starejše. Dejansko skrbimo za dostojanstvo človeka. Lahko smo ponosni na diplomatske uspehe te vlade, ki je Slovenijo postavila ponovno na pomemben zemljevid Evrope in širše in tako naprej in tako naprej. Seveda naša prioriteta je poslovno okolje, gledamo gospodarstvo, torej delodajalce in delojemalce, in seveda tudi zdravstvo. Kar se tiče zdravstva, najbrž se oba strinjava, gospod predsednik, da je potrebno nekaj narediti na področju plač zdravnikov, medicinskih sester. Tu me zanima vaš razmislek, razmisleki, ki jih imate znotraj vlade. Kar se pa tiče gospodarstva, v zadnjem času smo kar imeli nekaj sestankov s predstavniki gospodarstva, ki na nas naslavljajo vprašanje oziroma prošnjo, da tisti, gospodarski subjekti, ki so bili upravičeni do denarne pomoči države v času epidemije, so pa bili uspešni, hvala bogu, da so bili, in sedaj dejansko ne ustrezajo kriterijem za upravičenost te pomoči. Ali je razmislek na vladi, da jim da jim ne bi bilo treba te pomoči vračati, če bi dokazali, da so vlagali ta sredstva v razvoj, raziskave ali pa za stimulacijo delavcem?

Ministrstvo bo podalo svoj predlog, kako to rešiti. Seveda pa je tu največ problemov v nekaterih delih storitvenega sektorja, kjer kjer se sedaj ugotavlja, da niso vseh prihodkov včasih beležili. Sedaj je težko dokazati, da je bil upad tam, kjer se ni beležilo. To pa so neki drugi problemi, ki ki so, kar se tiče pripomb, ki prihajajo, očitno večji. Pri investicijah v zdravstvo iz Sklada za okrevanje in odpornost bo na voljo ogromno sredstev in deloma jih bomo zagotovili iz lastnih nacionalnih virov, da sedaj postorimo vse, kar je potrebno. Zato apeliram na vse, da čim prej sprejmemo ta zakon, ki ga imate v proceduri. Vidim, da opozicije to ne zanima, ker praktično ni nobenega več v dvorani. Zanimajo jih zgolj afere, ne pa razvoj. In je to zelo žalostno, še posebej v času, ko se pripravljamo na volitve. Poleg tega pa, še enkrat opozarjam na to, da del teh problemov, ki so odprti v povezavi z zdravjem, rešujemo tudi zakon o dolgotrajni oskrbi. Tukaj je pravzaprav še na nek način največja vrzel. O tem zakonu se govori in se ga pripravlja že 20 let. Ta vlada je dobila v roke 126. enačico. Za vse te enačice je bilo plačano na milijone evrov v času levih vlad za razne študije in tako naprej. Ko bi morali poslati naprej predlog, so naročili novo študijo. Ta zakon zakon rešuje problem starejše generacije, ki se veča, ki včasih potrebuje oskrbo, ki ni bolnišnična, pa niti ni oskrba, ki jo lahko dobijo doma ali v domovih za starejše. Teh kapacitet Slovenija praktično ni gradila nikoli. Zaradi tega apel vsem, ko bo ta zakon sprejet, bo na sto tisoče ljudi v prihodnosti hvaležnih Državnemu zboru, da je končno rešil nek problem, ki so se ga doslej vsi izogibali.

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar bi moral odgovoriti na vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z aktivnostmi za uresničevanje arbitražne odločbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in mag. Branislava Rajića v zvezi s skupno izjavo 18 držav članic Evropske unije, kjer obsojajo novo madžarsko zakonodajo proti skupnosti LGBTIQ.

Hvala lepa. Poslanec mag. Branislav Rajić, ki je danes odsoten, bo prejel pisni odgovor. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec bi moral odgovoriti na vprašanje Vojka Starovića v zvezi z delovanjem letalskega centra Maribor, vendar je danes odsoten. Poslanca sprašujem, ali vztraja pri ustnem odgovoru ali morda želi pisni

67 tisoč 694 vojnih veteranov oziroma če rečem približno nekaj manj kot 68 tisoč vojnih veteranov. Največja skupina predstavlja vojne veterane iz časa osamosvojitvene vojne tako iz vrst Teritorialne obrambe, Policije in pa tudi Manevrske strukture. Teh je približno 55 tisoč. Sledi druga večja skupina z okoli 3 tisoč 500 veteranov še iz časa 2. svetovne vojne. Poslanec je spraševal, kakšne so pravice vojnih veteranov, če so te enake. Razlike med vojnimi veterani obstajajo, ker so zakonske podlage, na podlagi katerih so jim bile dodeljene pravice, različne. Iz časa bivše država obstaja osem različnih zakonov, ki so določali pravice veteranov, zdaj v kasnejšem obdobju je teh zakonov seveda bistveno manj. In tudi pravice so različne. Tako imajo recimo veterani iz časa 2. svetovne vojne čas, ki so ga preživeli v vojni, priznan kot dvojni čas, ki se jim šteje v pokojnino. Prav tako imajo večje pravice tisti iz vseh različnih vojn, odlikovani z najvišjimi odlikovanji, na primer s častnim znakom, z redom za izredne zasluge, z zlatim redom za zasluge pa tudi z redom narodnega heroja. Vsi ti vojni veterani imajo seveda večji obseg pravic. Poslanec je tudi spraševal, koliko država nameni za vojne veterane. Država na podlagi proračuna, ki je sprejet, nameni za vojne veterane nekaj več kot 61 milijonov evrov letno. Torej za 68 tisoč vojnih veteranov gre 61 milijonov evrov na leto. Vlada si prizadeva, da izboljšujemo status veteranov vojne in ljudi, ki so s to vojno povezani. Govorim o osamosvojitveni vojni. Tako sami veste, da imate poslanci v proceduri tri različne zakone, in sicer novelo Zakona o vojnih invalidih, Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo pa tudi Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o žrtvah vojnega nasilja, ki bodo pomembno izboljšali status ljudi, ki so bili tako ali drugače prizadeti z osamosvojitveno vojno. Tako po dolgih letih končno popravljamo tudi krivico, ki je bila storjena zlasti otrokom padlih v vojni za Slovenijo. Otroci padlih v vojni za Slovenijo bodo po sprejetju tega zakona, ki ga zdaj Državni zbor obravnava,upravičeni do 100 tisoč evrov odškodnine. Prav tako bomo s spremembami zakonov, ki sem jih omenil, omogočili, da si status uredijo tudi svojci padlih v vojni za Slovenijo. Tako na primer eden izmed takih najbolj vidnih primerov je, da si družina gospoda Šimčika, ki je prva žrtev vojne za Slovenijo in je padel ob pekrskih dogodkih, še vedno ne more urediti statusa, ker so bili termini v zakonu doslej predvideni, da se to lahko ureja šele s tem, ko se je dejansko vojna začela, vsi pa vemo, da so številne aktivnosti, tudi, recimo temu, vojne, potekale že pred tem. Sedaj s temi spremembami omogočamo, da si bodo tudi ti ljudje status uredili. Prav tako pa podaljšujemo rok, do katerega lahko udeleženci vojne za Slovenijo tudi uveljavljajo določene zdravstvene in druge težave, ki jih imajo kot posledico same vojne. Vse to je treba zdravniško dokazati in če bo zdravniško dokazano, da je nekaj posledica vojne za Slovenijo, bodo to lahko tudi ustrezno kompenzirali.

in sicer na področju morebitnih novih ukrepov jaz pozdravljam stvari, ki jih bomo obravnavali v Državnem zboru v sklopu septembrske seje, torej seje, ki se je danes začela. Verjamem ter se veselim, da bodo tovrstni predlogi, ki izboljšujejo to področje, tudi sprejeti. Bi vas pa še vprašal: Kakšno je vaše stališče do tega oziroma če ste na Ministrstvu za obrambo pripravili določene aktivnosti, kajti v zadnjih tednih se je name obrnilo kar nekaj ljudi, ki so denimo v času vojne za Slovenijo bili v službah, torej niso bili vpoklicani, so pa vseeno sodelovali pri različnih aktivnosti za obrambo naše države, na primer pri varovanju strateških objektov? In drugi del dopolnitve, če se lahko dotaknete tudi pobude, ki sem jo julija naslovil na vaše ministrstvo glede morebitnega stalnega dodatka k pokojnini za tako imenovane zasluge v vojni za Slovenijo v sklopu tudi tega, da se poveča obseg pravic tistih, ki so izborili našo domovino. Hvala lepa. V letošnjem letu smo praznovali 30. obletnico naše domovine, ki je bila ubranjena tudi v vojni, žal v vojni, kjer smo imeli tudi žrtve. Pri obrambi naše domovine je sodelovalo veliko število ljudi, tudi zato je bila ta vojna za Slovenijo uspešna. Kot sem dejal, ima danes status vojnega veterana urejenih 67 tisoč 694 oseb. Te osebe so precej raznolike. Kot sem dejal, so tisti, ki so sodelovali v sestavah Teritorialne obrambe, Policije, Manevrske strukture narodne zaščite, potem imate med njimi tudi člane republiškega, mestnega ali občinskega štaba za Civilno zaščito, pa njihovih specializiranih enot, imate tudi voznike, voznice ali pa zdravstvene delavce v reševalnih vozilih nujne medicinske pomoči, ki so bili kot člani operativnega sestava, tudi tiste, ki so sodelovali v gasilskih organizacijah pri obrambi domovine, recimo tudi predstojniki zbirnega centra in še marsikdo Problem, ki se je začel pojavljati v zadnjem obdobju, je, da se še vedno določene skupine čutijo prizadete. Konkretno lahko povem, da so se name obrnili tudi novinarji Radiotelevizije Slovenija, ki so na primer poročali iz prvih bojnih vrst, z območij, kjer so boji neposredno potekali. Gre za novinarje, gre za snemalce in v primerjavi z nekaterimi drugimi skupinami se jim zdi, da so na nek način oškodovani, da do tega statusa vojnega veterana ne morejo priti. Tukaj bi izpostavil dve zadevi. Prva stvar je, da je Vlada sprejela poseben odlok, kjer bo ob 30. obletnici podelila spominske medalje vsem tistim, ki so zaslužni za osamosvojitev Slovenije, vsem veteranom vojne za Slovenijo. Hkrati pa je po tem odloku možno predlagati za to spominsko medaljo tudi vse ostale, ki so si za to prizadevali, naredili velike stvari za osamosvojitev Slovenije, nimajo pa priznanega statusa vojnega veterana. Tako da tudi zdaj spodbujamo vse tiste, ki morda čutijo, da jim je storjena krivica, da se obrnejo na ministre, ki smo po tem odloku upravičeni predlagati te dodatne prejemnike te spominske medalje. Hkrati pa smo zdaj v okviru Ministrstva za obrambo organizirali tudi Upravo za vojaško dediščino, ki ima celostno skrb za vojne veterane in tudi na podlagi vaše pobude bomo ponovno opravili razmislek o tem, ali so pravice vojnih veteranov ustrezne in koga bi lahko še dodatno vključili. Hvala lepa. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simona Kustec bo odgovorila na vprašanje Željka Ciglerja v zvezi z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture javnim osnovnim šolam in vrtcem. Gospa ministrica, imate besedo. **DR. Hvala lepa za vprašanje. Naj povem, da smo bili takoj ob začetku našega mandata seznanjeni s potrebami, ki jih imajo šole pa tudi občine za izgradnjo novih ali pa adaptacijo obstoječih stavb, v katerih se izvaja vzgoja in izobraževanje v naši državi. Izkazalo se je, da gre za pravzaprav, bom rekla, nacionalni projekt. Praktično skorajda nismo identificirali občine, ki te potrebe ne bi imela. Zato smo potem tudi ob prvem razpisu, ki smo ga razpisali 5. februarja letošnjega leta, povečali prvotno načrtovane finance za pomoč pri sofinanciranju izgradnje šolske oziroma vrtčevske infrastrukture. Po odzivu, ki je prišel na podlagi tega razpisa, smo v tem prvem krogu namenili 43 milijonov evrov, in sicer 13,3 milijona evrov za investicije v vrtce, 27,7 milijona za osnovne šole in 2 milijona evrov za investicije šolstva narodnosti. Z drugimi besedami, sofinanciranje je dobilo 13 vrtcev in 27 osnovnih šol po državi, tisti, ki so glede na kriterije, ki so jih izpolnjevali, najbolj potrebovali to pomoč. Hkrati pa se je ob pregledu stanja že takrat pokazalo, da so potrebe resnično tako nujne in da so razmere v nekaterih vrtcih in šolah tako zaskrbljujoče in slabe, da zgolj ta denar ne bo pomagal vsem, ki nujno potrebujejo to pomoč. naslova se je vlada najprej seznanila potem pa tudi enotno odločila, da bo našla še dodaten denar in pomagala vsem tistim prijaviteljem, ki so izpolnjevali vse razpisne pogoje že v prvem razpisu. Potem smo šli še 8. julija letošnjega leta v drugi razpis, kjer smo potem še podprli dodatnih 86 projektov, 42 vrtcev, 44 osnovnih šol oziroma 32 milijonov evrov za investicije v vrtce, 40 milijonov evrov za investicije v osnovne šole. Torej še dodatnih 86 občin je bilo potem upravičeno do te pomoči. Tako da lahko rečem, da smo ob koncu tega razpisa pomoči sofinanciranja izgradnje šolske vrtčevske infrastrukture, ki se je zgodil

sofinanciranje dodelili 126 investicijam v skupnem znesku 115,5 milijonov evra. Ker mi je ostalo še malo časa, mogoče še ena osebna ocena ob tem. Tudi sama sem se osebno na licu mesta prepričala na številnih šolah in vrtcih, kako zelo potrebna je ta finančna pomoč, bodisi da govorimo o stavbah, ki absolutno niso več primerne in varne za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, bodisi da govorimo o občinah, ki zaradi ali naraščajoče natalitete, tudi to se dogaja, bolj v ruralnih delih, ali pa zaradi priseljevanja potrebujejo nove stavbe. Naša temeljna naloga je, da vsem tem zavodom prisluhnemo, tako kot tudi občinam, in da na ta način pomagamo. Vesela sem, da so ti vsi projekti bili izbrani in da se veliko njih že zelo aktivno tudi izvaja. Prejšnji teden, v petek, recimo, sem bila prisotna pri otvoritvi

ker gre za državne osnovne šole in vrtce, kjer je večina otrok predšolskih pa osnovnošolskih udeleženih. Poglejte, jaz sem se na nekaj naslovih pozanimal. Stvari dejansko tečejo, vendar nikjer nisem videl, da bi bili vključeni prezračevalniki. Izjemno pomemben element, ki ga sedaj že rabimo oziroma v bodočnosti rabimo. In tukaj, kjer imamo sedaj adaptacije oziroma dograditve in novogradnje,

ali pa dodali k svojim predlogom. Naj pa povem, da gre tu za investicijo v samo, bom ta infrastrukturni del. Kar se tiče prezračevalnih naprav, je to, bom rekla, tehnično strokovno vprašanje, koliko je to že lahko del tovrstne infrastrukturne adaptacije oziroma vključeno v gradnjo,

ki se uporabljajo pri preventivi prenosa okužb, kot so recimo tudi nošenje mask pa razkužila in tako naprej. V takšnih drugih primerih to velja tudi za vse tiste šole in vrtce, ki niso sedaj v tem paketu sofinanciranja investicij,

predstavniki na ravni občin, kaj od tega bodo izbrali, kaj v bistvu posamezni objekt sploh potrebuje, kakšno vrsto tovrstne tehnične opreme, tako da ne moremo in tudi ne smemo standardizirati. Hkrati pa je to tudi izjemno strokovno-tehnično vprašanje v tem smislu, da se res s pomočjo na eni strani NIJZ in tega dela epidemiološke stroke, na drugi strani pa proizvajalcev odloči za tisti najbolj gospodaren, najbolj optimalen nakup za posamezno stavbo, za katero se ti prezračevalni sistemi tudi potem nameščajo.

Državnega zbora ob vsem spoštovanju do sredstev, ki so bila za to zagotovljena. Rad bi samo to povedal, da v kraju, od koder prihajam, je bilo narejenih nekaj meritev deleža ppm delcev v razredih in se je dejansko ugotovilo, kar se je že večkrat dejansko pojavilo, po

lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo v okviru glasovanju. Prehajamo na vprašanja poslank in poslancev, prvi krog. Andreja Zabret bo postavila vprašanje ministru za zdravje Janezu Poklukarju. Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani minister, gospod Poklukar! Pet dni v naši državi vlada zmeda, nejasnost, nezadovoljstvo zaradi novega vladnega odloka, ki določa izpolnjevanje pogoja PCT praktično povsod. Priča smo protestom, v praksi pa se kot po tekočem traku vrstijo specifične situacije, ki kažejo na nesmiselnost odloka. Jasno je, da ukrepi niso bili pametno načrtovani oziroma sploh niso bili načrtovani. Sprejeti so bili kar tako ad hoc in brez tehtnega razmisleka, predvsem pa brez udeležbe stroke. Da je precepljenost v državi prenizka, to vsi vidimo in kakšni so vzroki za to, se verjetno lahko vprašate edino vi, minister. S popolno zgrešeno in klientelistično usmerjeno kampanjo cepljenja ste še dodatno zamajali zaupanje v ljudi v pristojne in pa v stroko. na koncu vedno kaznovan za vladno nesposobnost? Ljudje. In nenazadnje še nekateri predstavniki Vlade, vemo, na kakšen način, nagovarjajo te ljudi, kaj vse so in se nato pričakuje dober odziv in pa solidarnost ljudi do vlade. Težko. Naj izpostavim le nekaj popolnoma absurdnih primerov, kar se tiče tega odloka. Gre za primer recimo mladinskih centrov, ki mladim nudijo brezplačno učno pomoč vsak teden. Od prejšnje srede pa si morajo ti mladi, ki so večinoma iz socialno šibkih družin, plačati hitri test, da se lahko udeležijo te brezplačne pomoči, kljub temu, da se v šoli tedensko samotestirajo. Prav tako ne morejo dostopati do gradiva za učenje in študij, ne morejo se več udeleževati športnih delavnic in dejavnosti ter drugega programa in projektov, ki jih ti mladinski centri nudijo. nudijo. Ti ljudje, kot sem že omenila, večinoma izhajajo iz socialno šibkih družin in nimajo denarja za te teste. Zanima me: Ali boste to anomalijo odpravili? Potem naslednji primer je recimo necepljeni delavec, ki virusa ni prebolel, se pravi, nima ne P ali C pogoja, se v službi tedensko testira, test pa mu zagotovi delodajalec. Ampak ta isti delavec mora za koriščenje javnega prevoza, s katerim pride do službe, opraviti še samoplačniški hitri test, ki velja 48 ur.

Spoštovana gospa Andreja Zabret, hvala za vprašanje, ki ste ga izpostavili. Seveda je lahko govoriti o tem, da so ukrepi bili zapisani brez soglasja stroke ali brez prizadevanja stroke. Vendar naj vam povem, da o protokolu PCT stroka razpravlja že od maja dalje in da nenazadnje o vseh neuradnih semaforjih, o o katerih so pisali številni mediji, je notri protokol PCT že od začetka dalje. In ta semafor je nastal na posvetovalni skupini. Po drugi strani pa se je treba zavedati, zakaj so ukrepi. Seveda so ukrepi za čas, da dosežemo zadostno precepljenost. Verjamem, ko bomo vsi skupaj dosegli to soglasje in skupaj nagovarjali najširšo slovensko javnost, da bo ta cilj najlažje in z največjo verjetnostjo dosegljiv.

četrti val epidemije brez zapiranja družbe. Za to so potrebni določeni ukrepi, s katerimi zagotovimo varnost in zdravje ljudi, ki hodijo v službe, varnost in zdravje ljudi, ki hodijo v šole in na druge dogodke. Še enkrat, najučinkovitejši ukrep pa je cepljenje. Cepljenje je potrebno zato, da čim bolj zmanjšamo verjetnost sprejema v bolnišnice, predvsem v enote intenzivne terapije, ki so najožje grlo naše grlo naše družbe v času obvladovanja epidemije. In tukaj ponovno pridemo do že znane teze, da epidemija ni zdravstveni problem, ampak je epidemija družbeni problem. Zato s pozitivnim nagovarjanjem vseh verjamem, da lahko to dosežemo. V zadnjem času, se pravi od konca junija, smo vam določeni strokovnjaki s področja zdravstva že napovedali, da smo v četrtem valu. Pa vendar nekateri še vedno težko sledijo tempu epidemije, ki se dogaja. Veste, da so številke močno porasle in da to terja ukrepanje, kajti samo na ta način lahko zagotovimo zdravje in reševanje življenj vsem v Republiki Sloveniji. Kar se tiče ranljivih skupin se zavedam, da moramo poskrbeti za najšibkejše, kajti naša širina, naša dostopnost je odvisna od tega, koliko znamo v vse svoje ukrepe vključiti ravno najšibkejše. Tako smo obveznost pogoja PCT v odloku, ki ste ga navajali, prilagodili izvajalcem, seveda na način, da lahko zaposleni to izvajajo v obliki samotestiranja na delovnem mestu, za uporabnike storitev pa to omogočili v načinu izvedbe s testiranjem, s tem da smo pri tem določene stroške ob takem načinu izvzeli oziroma naložili državnemu proračunu. Tukaj gre za samotestiranuje učencev in dijakov, testiranje uporabnikov azilnih domov,testiranje oseb, ki se ne smejo cepiti zaradi zdravstvenih razlogov. Pa še enkrat, ves prah se dviguje zaradi T. CPT so 3 črke in T je tisti ukrep, s katerim si kupujemo čas, da dosežemo zadostno precepljenost in da se tako kot, bom rekel, najbolj uspešne države v Evropi začnemo pogovarjati o postopnem sproščanju ukrepov. Tukaj je moj nagovor vsem tukaj prisotnim, da vsi skupaj to naredimo, kajti verjamem, da to zmoremo. Hvala. Hvala lepa. Kolega Zabret, imate besedo za zahtevo za dopolnitev odgovora. Minister, jaz razumem, da se vi osebno zelo trudite, da bi izboljšali situacijo in povečali precepljenost. Tudi vaša komunikacija je malo drugačna kot mogoče kakšnih drugih kolegov iz vlade, ampak vse skupaj je vseeno prepozno. Vi kot zdravstveni minister ste vseeno odgovorni, vas se osebno najbolj tiče, kar se tiče covid krize in bi morali tudi pri sami vladi doseči nek konsenz, kako se komunicira. Pravite, da so bili ti ukrepi oziroma ta odlok je bil sprejet na podlagi stroke. Pa me zanima, katera stroka je to, ime in priimek. Vodja strokovne skupine gospa Logar je rekla, da konkretno takih ukrepov oni niso predlagali. Zato me zanima: Katera je tista stroka, ki je predlagala take odloke? tudi zdaj, da je prah največ pri črki T, se pravi pri testiranju. Seveda največji problem je to testiranje, ker je postalo plačljivo. Določene skupine, ki so socialno ogrožene, ali tudi tisti, ki niso, se pač ne bodo testirali. Vemo, da tudi če si cepljen, lahko prenašaš virus. Marsikdo se pač zdaj, ko je plačljivo, ne bo testiral. In ne vem, če je pravi ukrep, da lahko zmanjšamo samo epidemijo.

Tisto, kar je treba povedati, posvetovalna skupina je večkrat, v tem zapisniku je, vidno obravnavala PCT, obravnavala je tudi obvezno cepljenje. V posvetovalni skupini so jasna imena in priimki. vodja je dr. Mateja Logar, potem so pa še številni drugi iz vsaj štirih specialnosti s področja medicinske stroke. Koliko razprav je bilo o tem narejeno znotraj posvetovalne skupine, tudi kažejo semaforji oziroma variante semaforjev, ki jih je posvetovalna skupina pripravljala. Tudi znotraj tega je že v prvi fazi, kot sem rekel, PCT protokol, pa tudi samotestiranje, pa potem tudi PC protokol. Kar se tiče T, ko ugotavljamo, da dviguje prah, seveda pri T je ključno to, kot sem rekel, da si kupujemo čas, zato da se zadostno precepimo. Ne končuje pa T epidemije, ne končuje te agonije, s katero se ukvarjamo zdaj že eno leto in pol. Kar se tiče cepljenih, tiče cepljenih, ki lahko zbolijo. Ja, dokazano je, cepljeni lahko zbolijo, vendar praviloma zelo majhen odstotek potrebuje hospitalno obravnavo v primerjavi s tistimi, ki niso cepljeni. Zato se pri vseh cepljenh v tej fazi epidemije, kot predlaga stroka, v primeru simptomov ali kakršnihkoli znakov na podlagi pregleda pri zdravniku odredi PCR testiranje. Kar se tiče socialno šibkih, da dopolnim še svoj odgovor, za najbolj ranljive skupine poskušamo povečati dostopnost do nujnih zdravstvenih storitev in do nujnih postopkov zaradi socialne in pa družinske problematike. Tako je ta zadnji odlok razširjal te izjeme predvsem za vrsto oseb, ki jim ni treba izpolnjevati pogoja PCT, z vidika otrok do 15. leta, osebe, ki so vključene v storitve vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, je zapisano v prvi alineji tretjega odstavka 5. člena, in pa področja, za katere ne veljajo omejitve zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT, to pa so nujne zdravstvene storitve in nujni postopki socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence, kar pa govori četrti odstavek 5. člena. člena. PCT je bil uveden zato, ker je epidemija družbeni problem, zato da vsi skupaj dobimo orodje, s katerim lahko vplivamo na potek in razvoj epidemije in si na ta načinzagotovimo optimistično jesen in zimo. Hvala.

komunikaciji, na kakšen način komunicirate. Minuli teden smo v naši poslanski skupini ponovno pozvali celotno vlado, naj se priprave predpisov za preprečevanje širjenja virusa loteva premišljeno in da ponovno uvedite brezplačno testiranje, čemur vas želim tudi danes pozvati sama. Pozivam vas tudi, da pravzaprav spremenite odlok in vsem ljudem omogočite dostop do zdravstvenih storitev in da se odpravijo vse anomalije, ki ste jih tako ad hoc z odlokom in pravzaprav brez stroke sprejeli. Predvsem se mi pa zdi ta tema izredno pomembna, zato bi tudi na podlagi poslovnika prosila, da se na eni izmed naslednjih sej tudi ta tema obravnava. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo v okviru glasovanj. Naslednji bo poslansko vprašanje postavil Matjaž Nemec, in sicer ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju. Hvala lepa. Spoštovani kolegice, kolegi! V zadnjem času se soočamo s skrb vzbujajočim trendom porasta sovražnega govora, podpihovanja nestrpnosti, neposrednih groženj in zaničevanja ljudi, žal tudi s strani naših vrst, torej politikov vseh vrst. Predvsem pa je ta prisotna v družbenih omrežjih in žal postaja to vsesplošna platforma za širjenje sovraštva. V Državnem zboru so se naši predhodniki, torej tudi komisija, ki je nastala predvsem zaradi tega, da bi proučevala porast desnega ekstremizma, ukvarjala le s tem. Zaman je govoriti in enačiti vse tipe ekstremizmom, so to politični ali so to verski, kajti v naši družbi je le eden v izjemnem porastu, in to še posebej v zadnjem obdobju. Komisija je v letu 2014 prišla do vmesnih sklepov in se je do desnega ekstremizma opredelila, citiram, »Načeloma desni ekstremizem v sedanjem času ne predstavlja nevarnosti za nacionalno varnost, slednje pa se lahko spremeni, če bi dobil aktivnejšo podporo nosilcev politične moči.« Danes smo soočeni s posebnim izzivom. Tako državnemu sekretarju za nacionalno varnost gospodu Mahniču kot državnemu sekretarju na Ministrstvu za notranje zadeve Francu Kanglerju ter celo direktorju policije je bilo očitana neposredna povezava med njimi in pojavom neonacizma v Sloveniji. Spoštovani minister Vasko Simoniti, dovolim si reči, da vi ste šli še nekoliko dlje. Ne samo, da se vam dokazuje neposredna povezanost s financiranjem, ampak se vam očita neposredna podpora s financiranjem tovrstnih organizacij. Če bi poenostavil, moje poslansko vprašanje je: Ali ste pri ugotavljanju pogojev za pridobitev statusa delovanja društva v javnem interesu na področju kulture poleg formalnih pogojev preverili, ali društvo, katerega financirate in ki mu je očitana neposredna povezanost z rumenimi jopiči, in tem je dokazana povezanost z neonacističnimi gibanji, torej govorim o Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot, deluje v skladu z ustavo in zakonom, in mu dodelili finančna sredstva? Če tega niste storili oziroma zakaj niste tega preprečili, če ste vedeli, da je temu tako? Kakšna je oblika Kakšna je oblika vaše podpore tovrstnim organizacijam? Ali bi to isto ponovili? Prosim, če mi daste konkreten odgovor na konkretno vprašanje, kajti enačenje in posploševanje vaših odgovorov, kot smo jih bili vajeni na seji, ki ste se ji izognili, govorim o skupni seji nekaj dni nazaj, na kateri na vprašanja nismo dobili odgovorov. Zaradi tega vas sprašujem in prosim za odgovore.

financiram neke organizacije in neke zadeve. Odločno zavračam, take organizacije, o katerih vi govorite, ne financiramo, niti jih sam ne financiram, niti kakorkoli drugače podpiram. Drugič, izognil se nisem nobenim vprašanjem, ampak pametnemu dovolj. Zelo jasno in nedvoumno sem povedal, kakšno je moje stališče do teh zadev in iz teh stališč se povsem jasno vidi, da je moj odnos do vseh totalitarizmov odklonilen, jasen in nedvoumen. Glede društva, o katerem govorite, za promocijo tradicionalnih vrednot je pa treba povedati, da je društvo vse

26. marca 2021 posredovalo ministrstvu vlogo za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu in po uradni dolžnosti je pristojna uslužbenka pridobila s strani Upravne enote Ljubljana temeljni akt društva. Društvo je bilo pozvano k dopolnitvi vloge s poročilom o delu društva, iz katerega so razvidni programi, projekti in druge aktivnosti. Po pridobitvi vseh dokumentov in na podlagi tretjega odstavka 5. člena Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje, izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa je bila zadeva predana v obravnavo strokovni komisiji. Mnenje strokovne komisije je bilo pozitivno. Temu mnenju je sledila tudi strokovna služba in to društvo deluje torej javno in na podlagi javno pridobljenih dokumentov. To društvo je pridobilo tudi potrdilo Ministrstva za pravosodje, da društvu ni bila izrečena kazenska sankcija. sankcija. Pridobljeno je bilo tudi potrdilo Ministrstva za finance, da društvo ni vpisano v prekrškovno evidenco prekrškovnega organa kot storilec prekrškov. Na podlagi tega je bila društvu izdana 28. maja ustrezna odločba.

delajo kakorkoli nasilno dejavnost, bi človek rekel, se trudijo ali prizadevajo v smeri spremembe ustavne ureditve in podobnih stvari, da ne naštevam, se takemu društvo odreče društvo odreče delovanje in se ga izbriše ali se mu odreče pravzaprav ta zaščita, da rečem v navednicah, ministrstva, ki izda tako odločbo. odločbo. Še enkrat bi rad poudaril, da registracijo društva oziroma nevladne organizacije izvajajo upravne enote, ki preverijo na podlagi priloženih dokazil, ali bo društvo delovalo na območju Republike Slovenije v skladu z veljavno zakonodajo in ustavo Republike Slovenije. Ministrstvo za kulturo po upravnem postopku pred podelitvijo statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture ugotavlja, ali v skladu z dejavnostjo, ki jo društvo izvaja, to izvaja na področju kulture in je ta dejavnost v javnem interesu. interesu. Poudariti želim, da društvu ni bila izrečena nobena kazenska sankcija. Ministrstvo je pridobilo potrdilo Ministrstva za finance,

tovrstnih organizacij, ampak omogočate financiranjetovrstnih organizacijam. Plačujemo in financiramo pa jih predvsem državljanke in državljani Spoštovani minister! Ministrstvo za kulturo je maja 2021 društvu, ki kot svoje poslanstvo navaja širjenje pomena tradicionalnih vrednot in kulturne dediščine Slovencev, ustvarjanja, organiziranja in prirejanja javnih predavanj in multimedijskih predstavitev na tematiko kulturne dediščine Slovencev. Četudi je iz javno dostopnih informacij razvidno, da je delovanje društva in njegovih članov usmerjeno predvsem k širjenju nestrpnosti in sovraštva do določene skupnosti, kot so recimo LGTB, priseljenci, muslimani ali judi, kar je po Ustavi Republike Slovenije prepovedano. Zato, spoštovani minister, Na kakšen način lahko utemeljujete, da se to isto društvo izpostavlja z besedami, kot je »Hitler heroj«? Spoštovani minister: Ali si upate javno pokazati, na kakšen način je ministrstvo dodelilo tovrstna sredstva tej organizaciji – vso dokumentacijo, kdo je tisti, ki je tako imenovanim neonacistom omogočil pot do javnih financ in s tem prisilil davkoplačevalce, da financiramo tovrstne ideologije ali širjenje nestrpnosti v naši državi? Prej ali slej se boste s to realnostjo ali s tem vprašanjem soočili ali na seji ali pa ob kateri drugi priliki, ko bo nastala nova vlada. vlada. Spoštovani minister, težko boste oprali ime neposredne povezanosti vašega ministrstva za kulturo z neposrednim financiranjem tovrstne ideologije z javnimi sredstvi.

govorite stalno, da je to društvo dobilo javna sredstva s strani Ministrstva za kulturo. Prosim, če postrežeteneposredno, ker imate potem še govor naprej, ko jaz nimam več besede in boste izrabili, da boste eno in isto ponavljali, če jasno nedvoumno pred javnostjo poveste, koliko denarja je dobilo društvo z Ministrstva za kulturo, kdaj in kdo je podpisan pod tem. Lepo prosim, če to storite. Ker ostale stvari, ko govorite, da bom težko opral ime ministrstva, ki ga vodim, torej verjetno mislite tudi moje ime, če ne boste tega povedali, kar ste trdili o financiranju, pa tega javno pa vsi, to so pač skrivaške besede, je to navadno klevetanje. In to je jasno. Drugič, ministrstvo ni pristojno, da bi ugotavljalo osebnostne lastnostni članov društva in njihove opredelitve do posameznih vprašanj.

Poleg tega vi veste ali pa še ne veste, da je bila vrhovnemu državnemu tožilcu na oddelku za civilne in upravne zadeve posredovana zahteva, da se to društvo izbriše s strani neke pravne mreže za demokracijo. In vi veste, če pa ne veste, vas pa sedaj opozorim, da je Vrhovno tožilstvo to zavrnilo.

smo že zadnjič povedali, da so pristojni organi, ki imajo to za storiti že po zakonu, po vseh uzusih, ki so za to predvideni, mora ravnati državni tožilec in vsi ostali organi, če mislijo, da je karkoli narobe, da so dolžni po uradni oceni podati razloge za to, da se tako društvo eventualno izbriše eventualno izbriše in prepove. Ljudje, ki pa kršijo zakone, zakonodajo, pa prosim, da so sankcionirani tako, kot morajo biti v vsaki normalni demokratični državi. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Nemec, imate besedo za postopkovni predlog. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Hvala lepa, predsedujoči. Seveda bom izkoristil to postopkovno priložnost in pozval poslanke in poslance k nujnosti razprave na seji delovnega telesa oziroma Državnega zbora. Pravite, da ni res, spoštovani minister. Samo zadnji tvit,

omogočate dostop do javnih financ. Tisto, kar je ključno v tej razpravi, je, spoštovani minister, ali bi po tej razpravi še vedno dodelili status društva v javnem interesu temu istemu društvu, ki govori, da je Hitler heroj. tisto, kar vam jaz postavljam kot vprašanje, torej da razkrijete celotno dokumentacijo, vi vračate, naj jaz dokažem – vi morate dokazati, vi morate pokazati in oprati svoje lastno ime. V zgodovini naše 30-letne države Republike Slovenije še ni bilo ministra, ki bi si drznil financirati ideologijo neonacizma, tako kot počnete to vi. V zadnjih nekaj tednih smo priča mnogo vprašanjem iz tujine, kako je možno, ali smo edina država v Evropski uniji, ki neposredno financira tovrstno gibanje, ki je dejansko zavržno predvsem v svojem ideološkem smislu. Nekaj, kar bi moralo biti zakopano v preteklost, se danes v naši družbi vrača skozi vhodna vrata. Na to nas opozarja celo veleposlaništvo Nemčije – da je v bistvu dostop do javnih financ in podpiranje tovrstnega početja neevropsko, predvsem z vidika varovanja človekovih pravic, dostojanstva, za neko moderno državo, kot je naša. Gospod Simoniti, žal to je en črn madež in o tem se je potrebno pogovarjati. Javnost mora vedeti zakaj, na kakšen način in koliko ter ali bi se enako odločili še še enkrat, če bi vedeli za vse te grozote, ki se dogajajo pri širjenju nestrpnosti iz vrst posameznikov iz tega društva. Žal pa smo, kot rečeno, državljanke in državljani tisti, ki financiramo to početje, vi pa to početje omogočate. Spoštovani podpredsednik, prosim vas, da upoštevate moj postopkovni predlog in daste na Državni zbor glasovanje o tem, da se opravi pogovor o tako pomembni temi, kot je spreminjanje slovenske družbe in omadeževanje le-te z neonacizmom. Hvala lepa. Hvala lepa. Brez posebne prošnje bo vaš predlog obravnaval Državni zbor in bo o njem odločil v sredo, 22. septembra 2021, v okviru glasovanj. Poslanka Alenka Jeraj bo postavila vprašanje ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav! Na hribu Pungart nad Igom je predvidena novogradnja, in sicer naj bi se zgradil nov ženski zapor za celotno Slovenijo za približno 140 zapornic. Sedaj je ta zapor v ižanskem gradu, po investiciji pa bi v gradu ostale uprava in spremljajoče dejavnosti, novogradnja pa bi bila namenjena za zaporski del. Območje Pungarta je že od nekdaj opredeljeno kot arheološko območje, saj je bil Ig z okolico poseljen praktično od časa koliščarjev naprej in so bile v zadnjih desetletjih odkrite mnoge najdbe iz različnih obdobij. Zaradi novogradnje je bilo potrebno opraviti predhodna arheološka izkopavanja, ki so se začela že lani, v letu 2020, in se nadaljujejo tudi letos. Po moji oceni, nisem strokovnjakinja, ampak bolj ljubiteljica zgodovine in arheologije, so izkopavanja prinesla neverjetna odkritja, ki niso pomembna le za Ig in našo občino, pač pa so izjemna tudi v slovenskem merilu. Spoštovani minister, prosim vas, da nam poveste kaj več o izkopavanjih na Pungartu in ugotovitvah Zavoda za varstvo kulturne dediščine in o načrtih za naprej. Zanima me: Do kdaj bodo še potekala izkopavanja na Pungartu? Ali se vam zdi primerno, da bo ravno na tem mestu zrasel novi ženski zapor?

Glede tega, kar je vprašala gospa poslanka Jerajeva, bi pa odgovoril takole. Vsekakor je

– kako bi rekel? – raziskovanj že v letu 2016, ki so se potem nadaljevala v letu 2020 in odkriti so bili izjemni arheološki ostanki.

velikih izmerah. Ta prostor se je pokazal kot izjemen, ker kaže na neko določeno urbanost, da tako rečem, v tistem času, na malo naselbino, ki zahteva po tem, kar se je odkrilo, nadaljnja izkopavanja oziroma kontinuirana izkopavanja, ki se bodo v letošnjem letu vsaj v delu končala. Potem bo šlo to v veliko obravnavo in analizo arheoloških strokovnjakov. Vsekakor pa je ta celotni areal prepoznan kot izjemna arheološka ostalina, kjer se srečujejo stare kulture,

Upam in mislim, da se bo temu tudi sledilo. Ministrstvo se bo vsekakor zavzemalo za to, da se tak prostor, bi človek rekel, ohrani, zlasti ker je to tudi v bližini Ljubljanskega barja, ki vemo, da je pod Unescovo zaščito, in seveda ves ta prostor na drugi strani konec koncev

Naslednja je na vrsti poslanka Nataša Sukič, ki bo postavila vprašanje ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku ter ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite, imate besedo. Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav obema ministroma! Vprašanje je malo bolj kompleksno, tiče se boja proti revščini, tiče se pa tudi, pozneje malo, gospodarskih aspektov. Zajel nas je plaz podražitev hrane in

Podražili so se meso, olje, maščobe, kis, sladkor, dražijo se osnovne prehrambene surovine, pšenica, koruza, soja, te za kar 30 %, olje za več kot 60 %. Skratka, takih podražitev hrane ne pomnimo že vsaj 20 let. Cene živil naraščajo že 16. mesec zapored in do konca leta naj bi se cene dvignile še za dodatnih 4,5 %. Očitno gre za nekakšen globalni pokoronski efekt, kajti tudi FAO pri OZN opozarja, da so cene hrane dosegle najvišjo raven v zadnjih sedmih letih. Poleg siceršnjih posledic covid krize je rast cen živil eden ključnih dejavnikov revščine in v samem temelju ogroža osnovne potrebe prebivalstva, zlasti socialno ranljive sloje. Delež izdatkov za nakup hrane je recimo pri socialno šibkejših precej višji od povprečja. Povprečno damo recimo 15 %, najrevnejši pa kar 25 % družinskega proračuna. Višje cene hrane ob dražjih energentih, transportu, embalaži, surovinah, storitvah in stroških dela so tiste, ki bistveno vplivajo na stanje revščine v Sloveniji. Blaginja gospodinjstev je namreč tesno povezana z deležem izdatkov za hrano v celotnem družinskem proračunu. Zadnja raziskava Inštituta za ekonomska raziskovanja iz leta 2017 ugotavlja, da ocenjeni minimalni življenjski stroški v letu 2016 na podlagi strukture izdatkov v letu 2015 in na podlagi cen v letu 2016 znašajo 613,41 evra mesečno. Na podlagi tega zneska je določen osnovni znesek minimalnega dohodka, ki je podlaga za izračun višine različnih denarnih prejemkov, ta trenutno znaša 402,18 402,18 evra. Ta znesek se vsako leto seveda usklajuje glede na rast cen, a kljub temu trenutno določeni osnovni znesek ne upošteva dejstva, da se izdelki iz prehrambene košarice dražijo bolj kot drugi izdelki in storitve. Zato bi bilo nujno ponovno to izračunati. Sprašujem: Kaj bo Vlada storila v boju proti revščini, da zameji nebrzdano rast cen hrane in osnovnih živil? Kaj boste storili, da zaščitite najšibkejše, najbolj ranljive sloje prebivalstva? Ali bo Vlada zaradi podražitev osnovnih živil in splošnega zaostajanja minimalnih

spoštovani državni zbor! Hvala za vprašanje, gospa poslanka. Vaše vprašanje je pomembno v smislu kvalitete življenja državljanov in sprememb, ki jih prinaša trenutna nova realnost. Statistike ste povedali, so znane. V letošnjem letu so drobnoprodajne cene porasle. Svoj prispevek k dvigu pa so dodale tudi dvignjene cene surovin in naftnih derivatov. Umar napoveduje, da bo letošnja inflacija 1,4-odstotna, rast cen hrane in storitev bo vseeno ostala zmerna. Rast cen, ki smo ji priča, pa je vsekakor posledica sprememb na globalnih trgih in epidemije covida. Rast cen v Sloveniji je nižja kot v drugih državah v območju evra. V Nemčiji se pričakuje inflacija v višini 3 %. Vlada je ogromno storila za to, da je gospodarstvo v teh razmerah ostalo v dobri kondiciji in da so se ohranila delovna mesta ter s tem prihodki zaposlenih in samozaposlenih. In to je največja garancija in najmočnejši ukrep za to, da se se borimo proti temu, kar ste rekli, da je nevarno. S sprejetjem osmih velikih protikoronskih paketov in interventnim zakonom za turizem smo skupaj ključno pripomogli k temu, da se lažje spopadamo s posledicami epidemije in trenutnimi izzivi trga. Umar na koncu koncev napoveduje dobro gospodarsko rast, skupaj pa lahko z odgovornim ravnanjem in s cepljenjem pripomoremo, da bomo gospodarstvo imeli odprto še naprej in delujoče, in to

Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, spoštovana poslanka gospa Nataša Sukič, za to vprašanje. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti si v skladu s svojimi pristojnostmi in poslanstvom res stalno prizadeva, da najprej naslavlja in obravnava socialne probleme prebivalstva Republike Slovenije, in si po drugi strani prizadeva, da bi bile vse oblike socialne pomoči države čim bolj učinkovite in bi dosegle svoj namen. Minister kolega Počivalšek je omenil protikoronske pakete pomoči. Naj povem, da smo ravno zaradi tega avtomatično podaljšali vse pravice do denarne socialne pomoči in ostalih transferov, da ne bi ljudje padli v revščino in da bi jim pomagali ohraniti nivo njihovega življenja v času koronaepidemije. Poleg tega so bili ravno temu namenjeni tudi solidarnostni dodatki za različne ranljive skupine prebivalstva. Res pa je, da je sedaj, v tem protikoronačasu pa nov izziv in posameznikom in družinam stalno sistemsko pomagamo z različnimi oblikami denarnih socialnih pomoči, ostalih socialnih pomoči, subvencij, znižanih plačil, ki jih lahko uveljavljajo pri svojem pristojnem centru za socialno delo. V primeru nezmožnosti kritja stroškov hrane ali osnovnih živil lahko posamezniki oziroma družine zaprosijo za denarno socialno pomoč oziroma za izredno denarno socialno pomoč. Na področju pravic iz javnih sredstev bo ministrstvo za delo meje dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do teh pravic, to je otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državna štipendija in subvencija šolske prehrane, z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta v primerjavi z istim obdobjem v letu pred tem

ki jih uvažajo iz tujine, domačim kmetom in proizvajalcem hrane pa pridelki tako ostajajo v skladiščih. V skladiščih tako ostaja na tone pridelkov, poleg tega odkupne cene za kmete ostajajo nizke, medtem ko se cene v trgovskih centrih kljub vsemu dvigujejo. Nekateri kmetje imajo s trgovinami sklenjene pogodbe, ki pa se gladko kršijo, mnogi imajo kredite, ki jih morajo pokriti ali pa jim pač sledi propad kmetije. Agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar opozarja, da smo v Slovenijo v zadnjih 20 letih recimo uvozili dvakrat več kmetijskih in živilskih izdelkov. To je problem. Zanima me: Kaj boste naredili, kako boste zaščitili kmete oziroma preprečili tovrstna špekuliranja trgovcev,

To je ena stvar. Zdaj pa ne vem, ali sem dobro razumela, ali ste mi v redu odgovorili, ali boste na novo izračunali minimalne življenjske stroške glede na vse povedano. In če ne, zakaj ne. Hvala lepa.

cen ključna tudi samooskrba. Našo politiko je zato potrebno usmeriti v podporo domačim pridelovalcem in predelovalcem hrane, da bodo s svojo produkcijo bolj konkurenčni. Mi jim lahko pomagamo samo na ta način, kajti trg Evropske unije je v vsakem pogledu prost. Na ta način bomo imeli tudi večji vpliv na gibanje cen. Na teh področjih verjamem, da se dela in da se bo naredilo, na koncu koncev je potencial iz teh evropskih sredstev za naslednjo perspektivo v veliki meri, pomembno namenjen tudi proizvodnji hrane oziroma kmetijstvu. Hkrati pa bomo poskrbeli za ohranjanje in razvoj pomembnih gospodarskih dejavnosti

dobro ste poslušali. Odgovoril sem v prvem delu, da bomo uskladili meje dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do letnih pravic, kot so otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca in subvencija šolske prehrane, kar se meseca januarja uskladi po zakonu. Drugo pa je višina minimalnih življenjskih stroškov. Po tem ste tudi vprašali in tu, na področju denarnih socialnih pomoči in varstvenih dodatkov, je ministrstvo po zakonu dolžno najmanj vsakih šest let ugotoviti višino minimalnih življenjskih stroškov. Ta se ugotovi kot zmnožek stroškov prehrane, za katero obstajajo splošno sprejeti standardi, in recipročne vrednosti deleža celotnih izdelkov, ki ga gospodinjstvo porabi za hrano. Če bo razlika med višino na novo in zadnje ugotovljenih kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov, kar so sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje, presegla 15 15 %, torej če bo razlika več kot 15 %, bo ministrstvo na novo določilo višino osnovnega zneska minimalnega dohodka. Moram pa tu omeniti, da razbremenjujemo družinske proračune z veliko ukrepi, ki so stopili v veljavo nedavno. Eden izmed takih ukrepov, ki je zelo pozdravljen, je brezplačen vrtec za drugega otroka, ki je hkrati s sorojencem v vrtcu, in brezpogojno za vsakega tretjega in naslednjega otroka v vrtcu. Dvignili smo pomoč ob rojstvu otroka, tako sistemsko kot tudi še eno leto po epidemiji bo vsak novorojenec dobil 500 evrov koronadodatka. Dvignili smo starševsko nadomestilo, najnižje pokojnine, tudi invalidske, tudi zagotovljeno pokojnino, tako da na nek način razbremenjujemo tudi pritisk zaradi tega dviga,

ne najbolj prijetnih učinkih koronakrize, ki nas bodo vse udarili po žepu – draži se hrana, kot rečeno – o tem, kako je treba morda resno zaščititi domače proizvajalce, domačega kmeta. Ne gre za to, da se to ne dogaja, gre za to, da bi bilo fino tako poglobljeno razpravo opraviti tudi zato, da se ljudje širše seznanijo z ukrepi, ki jih mogoče niti ne poznajo, pa obstajajo. Jaz ne trdim, da ne obstajajo, da se razumemo. Spoštujem to, te napore, ki ste jih prej omenili, ampak mislim, da so zadeve res zelo resne. Kot rečeno, že 20 let se nismo soočili s tako vrtoglavo rastjo cen hrane, torej osnovnih živil, osnovnih dobrin. dobrin. Mislim, da bi takšna razprava bila na mestu, mislim, da bi moralo biti v interesu tako koalicije kot opozicije, da malo pregledamo, naredimo neke vrste pregled čez situacijo, ki je resna in ki se sliši kar malo grozeče, ko

V naši stranki, stranki SAB, že ves čas epidemije podpiramo pravzaprav vse ukrepe za zajezitev virusa in zmanjšanje števila okužb in tudi ves čas pozivamo ljudi, da ukrepe spoštujejo. naloga kot opozicijske stranke tudi, da opozarjamo na ukrepe, ki se nam zdijo pretirani ali celo neživljenjski. V prejšnjem tednu smo imeli možnost izmenjati mnenja in stališča glede aktualnih vprašanj, ko ste se oglasili v naši poslanski skupini, in že takrat smo v stranki SAB izrazili svoje neodobravanje nekaterih trenutnih ukrepov, vezanih na izpolnjevanje pogoja PCT, in sicer zlasti tistih, ki se nanašajo na nemožnost ljudi, da pridejo, ne da bi izpolnjevali ta pogoj, do zdravnika, kar lahko seveda pomeni omejevanje pacientov in škodi njihovemu zdravju. Potem smo izpostavili nesmiselnost PCT pri obisku bencinskih črpalk in javnega potniškega prometa, ki ljudem na primer niti ne omogoča, da pridejo do zdravnika, in še nekaj stvari. Danes bi pa želela izpostaviti dve posebni skupini, dve ranljivi skupini, ki sta v tej epidemiji že plačali davek. davek. Prva skupina so mladostniki. Kot članica odbora za izobraževanje ves čas prisostvujem tudi opozorilom strokovnjakov, ki ves čas opozarjajo, kako visoko ceno so naši mladi že plačali zaradi te epidemije, kako zelo je epidemija posegla v njihovo življenje in koliko odpovedovanj, ki jih mladostniki iste starosti v preteklosti niso bili deležni, so morali dati skozi. Zahvaljujem se vam, minister, da ste takoj odpravili pogoj, da morajo tudi mladostniki od 12. do 15. leta starosti izpolnjevati pogoj PCT, to se nam zdi smiselno. ponovno bi vas prosili, da razmislite tudi o smiselnosti izpolnjevanja pogoja PCT za mladostnike od 15. do 18. leta starosti. Resda so to mladi, ki lahko že sami obiskujejo zdravnika, vendar pa to ne spremeni dejstva, da gre za skupino, ki ni iz zdravstvenega razloga, vsaj tako razumem, posebej kritična za prenašanje okužbe, prav tako to ni skupina, na katero kot družba apeliramo, da bi želeli, da se cepi. Znano je, da je precepljenost med njimi zelo nizka, in na ta način, ko morajo izpolnjevati ta pogoj, smo to veliko skupino mladih ponovno popolnoma izločili iz javnega življenja. Mladi – moj sin je cepljen, ampak drugi mladi te starosti ne morejo zdaj niti v knjigarno po knjige in še številnih drugih stvari, ki bi jih seveda morali početi.

Najprej z moje strani zahvala za sodelovanje in pomoč pri, ne bom rekel nagovarjanju, ampak opolnomočenju prebivalcev Slovenije o pomenu ukrepov za zajezitev epidemije s seveda najpomembnejšim ukrepom cepljenjem oziroma s ciljem doseči zadostno precepljenost. Zakaj protokol oziroma odlok PCT? Zato ker je epidemija družbeni problem in naša skupna naloga je, da vse prebivalce Slovenije opolnomočimo in po drugi strani damo vsem orodje, da lahko participirajo in pomagajo zajeziti epidemijo. Ključno je, da smo pri tem pozorni na ranljive skupine. Vendar je po drugi strani tudi hkrati pomembno, da se protokol PCT ne predstavlja kot problem družbe, temveč kot priložnost družbe, ali pa če hočete slovenskih prebivalcev, da zamejimo epidemijo in da gremo optimistično v jesen in zimo, da bodo odprte šole, da bo delovala kultura, da bo optimizem v gospodarstvu in da se nam kot bumerang ne zgodijo tako zdravstvene kot gospodarske in tudi vse ostale družbene posledice po epidemiji. Seveda je vaše naslavljanje pomena obravnave ranljivih skupin z vidika zaščite njihovih pravic in enakih možnosti izrednega pomena. Zato smo v odloku 18. septembra tudi navedli naslednje izjeme od izpolnjevanja pogoja PCT za otroke in mladostnike ter osebe s posebnimi potrebami. vsi otroci, kot ste rekli, mlajši od 15 let, so izjema od izpolnjevala pogoja PCT, to je zapisano v drugem odstavku 5. člena. Potem je za mladostnike od 15. do 18. leta, se pravi učence in dijake, zaradi potrebe varnega šolskega okolja omogočeno prostovoljno samotestiranje, s tem da stroški bremenijo državni proračun. Potem osebam ni treba izpolnjevati pogoja PCT pri prevozu z javnim potniškim prometom. prometom. Hkrati tudi ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT, kadar je zahtevana nujna zdravstvena storitev ali nujni postopek zaradi socialne in družinske problematike. To je zavedeno v četrtem odstavku 5. člena. Po drugi strani moram izpostaviti in poudariti, da so v tem delu mladostniki izenačeni z odraslimi, ker imajo na voljo cepivo in lahko že sami pravnoveljavno izrazijo voljo, da se cepijo, za razliko od otrok od 12. do 15. leta starosti. Izjema izpolnjevanja pogoja PCT pa je določena tudi za osebe s posebnimi potrebami, se pravi otrokom do 15. leta starosti, ki imajo posebne potrebe, ni treba izpolnjevati pogoja PCT, prav tako pa tudi ne osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Hkrati je omogočen tudi dostop do zdravstvenih storitev, saj sem sodi tudi zdravstveno varstvo otrok in drugih ogroženih skupin.

tudi vas, v tem delu razširili in verjamem, da odpravili eventualna nesorazmerja oziroma zagotovili varovanje pravic vsem. Hvala.